če se lahko tudi jaz malo pošalim. Ne sovražite evidentiranja, sovražite kapitalizem. Ne, ampak če bi politiko delali na podlagi satir in komentarjev na Facebooku, bi bili verjetno zelo neodgovorni politiki. Če se lahko malo odzovem. Še enkrat, da ne bo spet prihajalo do zavajanja oz. eklatantnih laži, da smo na Ministrstvu za delo v Zakonu o evidentiranju ustvarili izjemo za poslance. Poslanci ste si to izjemo, to, ta privilegij vsebinsko utemeljen ali neutemeljen in moj namen ni, da to presojam, sami ste izglasovali v Državnem zboru, ko ste sprejemali spremembe Zakona o poslancih. Ne vem točno, kdaj ta stvar nima nobene veze z novelo zakona o evidentiranju. To, da se sodniki, funkcionarji in poslanci ne rabijo evidentirati nima nobene veze z novelo Zakona o evidentiranju. Upam, da lahko s tem to debato enkrat za vselej zaključimo in nehamo govoriti stvari, ki ne držijo. Drugo. Kar se tiče bivšega ministra Janeza Ciglerja Kralja in njegovega doprinosa k zakonu, o katerem se danes pogovarjamo. Ne gre za to, da bi ga hoteli pohvaliti ali pa da bi krivdo poskušali nanj zvračati, gre samo za to, da opozarjamo pač na hipokrizijo, ki se dogaja. Dejstvo je, da je zakon bil v vseh vsebinskih točkah, ko smo mi prišli na Vlado na misel usklajen in da je to delo dobro v socialnem dialogu opravila prejšnja vlada. Hotel sem samo pojasniti, da zakona ni pisal Luka Mesec, ampak da je bil zakon na strokovni ravni usklajen med delodajalci in delojemalci glede vsebine evidence. Zakon, ki ga je Janševa vlada sprejela leta 2006 je predvideval obvezno dnevno vodenje evidence. Obvezno dnevno vodenje lahko pomeni tudi štempljanje, sicer ne pomeni štempljanje, ker šampljanje pomeni, da prideš s kartico in se nekje štempljaš. Obveza za dnevno evidentiranje pomeni, da moraš enkrat na dan nekam napisati, koliko časa si delal. Kar smo s tem zakonom spremenili, ni obvezno vodenje, dnevno obvezno vodenje. To je obstajalo 2026 in obstaja tudi danes. Spremenili smo samo, kaj napišete? Leta 2006 sprejet zakon v čas za časa Janševe Vlade je rekel, dnevno morate napisati koliko časa je delavec delal. Novela, ki smo jo mi sprejeli pa pravi, dnevno morate napisati od kdaj do kdaj in ali je koristil njegovo pravico do 30 minutnega odmora med delovnim časom. Torej vsebina se je nekoliko razširila, utemeljeno, ni se pa razširila obveza po dnevnem vodenju evidenc. Torej to, kar vi imenujete štempljanje, je veljalo leta 2006 pod Janševo vlado, ko se je ta zakon napisal in velja tudi naprej. Ta obveza dnevnega vodenja vodenja se ni spremenila. Torej, tudi tu bi prosil, da se to neha ponavljati, kot da je to novost. Še enkrat bom poudaril. Evropsko sodišče je leta 2019 presodilo, da morajo vse **50. TRAK: (VP) 12.35** (nadaljevanje) države članice Evropske unije obvezati svoje delodajalce k vzpostavitvi verodostojnega in transparentnega sistema beleženja delovnega časa, ki bo na dnevni ravni jasno, v kakšnem časovnem obdobju je delavec delal. Poleg tega, kot sem rekel, je lani septembra tudi najvišje delovno zvezno sodišče v Nemčiji presodilo, da mora Nemčija sprejeti sistem, kjer bo jasno, od kdaj do kdaj je delavec delal. Zato ni to ideja Luke Meseca, to je pač zahteva, ki prihaja tudi z drugih ravni. Ni samo ideja Levice ali Lukata Mesca, problem so neverodostojne evidence. Problem je, da Zakon o delovnih razmerjih določa pravice, inšpektor pa, ko preveri evidence, ne more razbrati iz te evidence ali je bila ta pravica spoštovana ali ne. Zato zopet, morda nam evidence niso všeč, ampak potem se moramo vprašati, na kak način določamo pravice delavcev in kako jih bomo verodostojno preverjali. Še ena stvar, ki je bila izrečena, je, evidence na noben način ne omejujejo fleksibilnosti glede razporejanja delovnega časa. To, da se dela zvečer in zjutraj, ni stvar zakona o evidencah. To, da se lahko v nekem referenčnem obdobju delo neenakomerno porazdeli, seveda jasno, v nekaterih delovnih kolektivih je včasih več dela, včasih manj, nekaj mesecev se dela samo nekaj ur, druge mesece se dela bistveno več. V nekem referenčnem obdobju je ta čas možno razporediti po pravilih zakona o delovnih razmerjih in evidence morajo temu slediti. Če je delavec delal en dan samo 5 ur, naslednji dan pa 10 ur, je pač to treba v evidence na ta način zavesti. Evidence samo sledijo temu, kar zakon tako ali tako omogoča. Če se oseba, delavec zbudi zjutraj ob 5., preden se otroci zbudijo in dela, je to treba nekako plačati in nekako verodostojno nekam zapisati. Druga stvar, bi rad poudaril, da niso evidence same sebi namen in tudi smernice, ki smo jih na ministrstvu dali inšpektoratu, so, da ne lovijo kurjih tatov. Podjetje, v katerem ni težav z zagotavljanjem pravic delavcev, podjetja, kjer se delodajalci in delavci razumejo, kjer delajo v nekem spoštljivem in v kolektivu z medsebojnim zaupanjem, tam bi si želel, bi si drznil trditi, da ne bo prijav. Tam, kjer ne bo prijav, ne bo inšpekcija šla v podjetje izvajati nadzora, tam pa, kjer bodo prijave, pa inšpekcija gre v podjetje in zahteva evidence. In če delavci pravijo, da se njihova, njihove pravice do počitka ali do poplačila nadur ali pa dodatkov za nočno ali nedeljsko delo ne spoštujejo, potem dajo prijavo na IRSD in IRSD gre v to podjetje in reče "Pokažite mi evidence". V kolikor prijav ni, potem tudi teh nadzorov ni v taki meri oz. če so, potem pride samo do manjših kršitev glede vodenja evidenc in upam si trditi, da bo inšpektorat v teh primerih svetoval delodajalcem in mogoče dal kakšen opomin. Bistveno je, da tam kjer bodo prijave in tam kjer bodo kršitve, da bo tudi inšpektorat imel možnost preveriti ali te kršitve tudi izhajajo iz evidence. Vam dam dva primera bizarnosti, ki se dogajajo. Eno je, da so delodajalci na javni televiziji priznali, s področja gostinstva, ja, mi pa v gostinstvu nimamo počitkov. Zakon o delovnih razmerjih določa, da ima delavec pravico do 30 minutnega počitka med delovnim časom, mi imamo pa delodajalce, ki v javnosti govorijo, da Zakon o evidencah je neumnost in da oni itak nimajo počitkov, da kršijo zakonodajo. Druga stvar, ki se dogaja in je pa res sistemski problem, pa je, če dam primer delavcev na drugem tiru. Delavci na drugem tiru po mojih informacijah, in to zanesljivih virih in tudi posrednih dokazih, delajo tudi po 300 ur in več. Ko pride inšpekcija na delovišče drugega tira, rečejo poslovodje, da evidenc nimajo. Enostavno jih nimajo. Dobijo kazen, plačo nekaj tisoč evrov globe in karavana gre dalje. Če bi te poslovodje evidence pokazale in bi iz evidenc izhajalo dejansko, da so ti delavci delali po 300 ur, bi to podjetje dobilo prepoved zaposlovanja tujih delavcev za 2 leti in se lahko potem vsi skupaj poslovimo tudi od drugega tira. Zakon, ki smo ga pripravili, ima dve zelo pomembni rešitvi. Ena je, da v kolikor inšpektorat zazna kršitve v zvezi z delovnim časom in v zvezi z vodenjem evidenc, torej tudi če delodajalec evidence ne predloži, ima inšpektorat možnost, da lahko takemu delodajalcu naloži obvezno elektronsko vodenje evidenc za 2 leti. To pa pomeni, da tisti delodajalci, ki zdaj izkoriščajo sistem in iščejo obvode na način, da se potem izmišljujejo, da nimajo evidenc, v takih primerih bodo dobili kar težko sankcijo, da morajo elektronsko voditi evidence z revizijsko sledjo, kjer se bo potem videlo, koliko časa delavec dela in kjer delodajalec več ne bo imel možnosti reči, da nima evidenc.

Delodajalec bo to seveda lahko zavrnil, ampak bo moral o tej svoji zavrnitvi obvestiti tudi Inšpektorat Republike za delo, kar pomeni, da bo Inšpektorat Republike za delo dobil informacijo, kateri delodajalci so zavrnili predlog sindikata oziroma delovnih kolektivov za elektronsko vodenje evidenc. Ta del seveda tudi SDS črta iz zakona, je pa po mojem mnenju zelo pomemben del novele. In bile so še, mislim da je bila prošnja, da se pove, koliko smo dobili teh pobud na ta e-mail naslov. Teh pobud smo dobili 138, 23 teh pobud pravi, da je treba zakon ukiniti, 6 je pohval, 2 stališči sta, da zakon ne bo preprečil zlorab, 11 pripomb je, ki niso povezane s to novelo, 8 pripomb, da beleženje ni smiselno za direktorje in prokuriste, 9 stališč, da bi morale evidence veljati tudi za poslance, sodnike in funkcionarje, 9, da je beleženjega delovnega časa neustrezno, da je ureditev neustrezna za panogo transporta in 3, da je ureditev neustrezna za družinska podjetja. Toliko. Mogoče še v razmislek. Naš pravni sistem oziroma naša zakonodaja v celoti ne pozna razlike med avtonomnim in med heteronomnim delom. Torej, ne glede na panogo ali na podjetje, imamo osebe, ki delajo heteronomno, to pomeni, da delajo po navodilu nekoga drugega, in da nekdo drug točno odreja čas dela, recimo delajo za šalterjem, za tekočim trakom, s strankami, na telefonu in morajo biti prisotni na delovnem mestu, kjer je njihova prisotnost enako njihovo delo. Avtonomno delo pa je tisto, kjer je bolj projektno in kjer človek mora neko nalogo narediti do nekega časa, ne glede na to koliko časa za to porabi. Mi razumemo, da so ta delovna mesta različna, je pa tudi res, da zakonodaja tega ne prepozna oziroma cel naš pravni sistem te delitve teoretske ne opredeljuje. Torej, izjeme ki so, in če bodo v prihodnosti, bomo težko omejili na panoge, ker znotraj ene panoge imamo tako heteronomna kot avtonomna dela. Smo se pa seveda pripravljeni o tem še naprej pogovarjati. V kolikor bodo te pripombe, ki so prišle na ministrstvo utemeljene, bo seveda treba sprejeti neko strokovno odločitev, kako točno in kaj spremeniti, da bojo te evidence še vedno verodostojne, pa da bodo te izjeme nekako smiselne in utemeljene. Zdaj, jaz sem večkrat slišal tako od poslancev opozicije kot koalicije, da je treba fokus preusmeriti predvsem na kršitelje, tako da upam, da imamo tudi vaš mandat, ko bomo spreminjali zakon, da če lahko kje popustimo, da na drugi strani seveda poskusimo vseeno preprečiti najhujše zlorabe na trgu dela in upam, da bomo takrat dobili podporo, ko bomo naše ukrepe vezali predvsem na kršitelje globe in sankcije. Hvala. Hvala. Gospod Cigler Kralj, najprej replika, kasneje pa predlagatelj. **JANEZ CIGLER KRALJ (PS NSi):** Hvala lepa. Spoštovani državni sekretar, zdaj pa vaša beseda proti moji. Jaz mislim, da morate zdaj predložiti sklep Ekonomsko-socialnega sveta iz časa, ko sem jaz vodil Ministrstvo za delo, da je bil Zakon o evidencah delovnega časa usklajen na seji Ekonomsko-socialnega sveta. Tega sklepa ne boste našli, ker ga ni. Tako da, prosim da se z mojim imenom v zvezi s tem zakonom ne operira. Poglejte, če bi sledili takratni usmeritvi ministra in ministrstva za delo, vseh teh norosti in hiper… /izklop

omenil oziroma skušal pojasniti, da je glavni problem tega zakona mantra, da so vsi delodajalci izkoriščevalci. Vi ste potem, zdaj to apeliram na državnega sekretarja, vi ste sicer hotel malo ublažiti zadevo, ampak na koncu prejšnjega izvajanja ste rekli, citiram: »Na žalost kreativne ekipe manjših sodelavcev, manjšega števila sodelavcev, tovariški kolektivi in prijetni odnosi med delodajalci in delojemalci žal niso realnost večina delavskih ljudi. Realnost večine je žal nategovanje na urah, poudarjam na večine, in ne zagotavljanje zakonsko določenega počitka.«

malo realno razmisliti, pa iz svojih izkušenj govoriti. Prej je bilo govora o pravicah in dolžnostih. Glejte, ne govorimo samo o pravicah, absolutno jih je treba spoštovati, ampak zaposleni imajo tudi dolžnosti. In kot je bilo prej rečeno, očitno naša produktivnost je rezultat naših dolžnosti. Očitno delovni čas ni izkoriščen tako, kot bi moral biti, pa ne zaradi v večini delodajalcev, ki pač izkoriščajo svoje zaposlene. Zdaj glejte, kar se zakona tiče, tako kot ste prej lepo rekel, zakon je v veljavi, s pravilniki pa z ničemer ne moremo vplivati na bistvo zakona. Drži. Se pravi, bomo zdaj rabili nek čas, da boste vi sprejeli oziroma da se boste na Ekonomsko-socialnem svetu pogovorili, to bo trajalo par mesecev, da boste prišli z novo rešitvijo, ampak zakon velja. Vi ste govoril, glejte, jaz tukaj poslušam že par dni o vplivu na inšpektorja. Glejte, inšpektorji delajo iz lastnih izkušenj, delajo na dva načina. Eno je prijava, drugo pa, jaz temu pravim delo je presejalni program. Gredo od vrat do vrat, iz osebnih izkušenj, danes preverjamo to, jutri preverjamo to in pogledajo. Pa bo lahko delavec v določenem podjetju rekel, glejte vse je v redu, vse štima, ne rabim se vsako sekundo štempljati, ampak delodajalec ne bo zakonskih obveznosti izpolnjeval in bo dobil kazen. V zakonu je, da lahko delavec sam vodi evidenco, ampak če je pa ne vodi, je pa kriv delodajalec. Glejte, marsikakšen delavec bo rekel, glejte, meni se fučka za to, jaz to ne bom delal. In na koncu ga lahko delodajalec celo odpusti, zaradi tega. Ali je tukaj kakšna logika, če delavec reče, da ne bo tega vodil sam? Zdaj pa par primerov. No, sicer Sare, Sare žal ni tukaj, iz raznih sporočil, ki smo jih dobili. Kar se tiče tovornjakarjev, ne, glejte. Vsi veste, da tovornjakarji v osnovi imajo tahografe in po tem vse vodi, pa to ni stvar delovnega razmerja, ampak policije v osnovi, ker ne sme voziti več kot toliko ur. In recimo ena od pripomb tovornjakarjev: Voznik tovornega vozila, ki vozi po državah EU, je tedensko odsoten od ponedeljka do petka popoldan. Z urami voženj in urami dela, nakladanje, čakanje, prekladanje vse to je evidentirano, ker večina firm ima danes sledenje, zato, ker je logistika tako kompleksen posel, da ti ne moreš čakati, kdaj se ti bo tovornjak javil, ampak ti sproti spremljaš, kje imaš, v vsakem trenutku imaš pozicijo kaj se dogaja. Ampak ne, zdaj boš mogel še, rekel, to dogajanje prenesti še v neki sistem, da ko bo inšpektor prišel, da boš imel na listu, kje je bil tvoj šofer. Mislim, kje je logika? to sem že omenil, delavci brez posebnega nadzora ne bodo vodili ure, marsikdo ne bo, ker se mu ne zdi smiselno, ker se ne čuti prikrajšanega in pač ne bo se s tem ukvarjal, ampak odgovornost delodajalca pa je, da se ta zakonska določba oziroma ta del zakona izpolnjuje. Kako zadevo voditi v družinskem podjetju? recimo, sem imel ali pa sem, sem v bistvu še lastnik družinskega podjetja. Veste, tam ni vprašanje, tam delajo ljudje oziroma družinski člani za eno stvar. Tam noben ne sprašuje kdaj bomo končali, kdaj bomo začeli, ali sem šel na malico ali nisem šel. In zdaj boš ti tam vodil

vi tega ne boste mogel, tako kot ste sam rekel, s podzakonskimi pa s pravilniki reševati. Pripraviti boste mogli novo novelo zakona, kar bo trajalo. Potem izkoriščanje, to je bilo parkrat rečeno, malice v podjetju, saj je bil tudi Državni zbor omenjen. pač, delajo, večja podjetja imajo menze v lastnih firmah, eni ne hodijo ven jesti, pojejo na delovnem mestu. In zdaj bo on moral to zabeležiti, da je pojedel. Če bo pa pozabil, eni so se tako prilagodili, da se da pri izhodu, ko štamplja, izhod mora štampljati, da je izkoristil to možnost malice.

Terensko delo? Evo, delamo na več deloviščih: včasih sami, včasih v skupini. Kot nosilec dejavnosti se ne ukvarjam, kdaj smo, kdaj ste prišli ali ste šli na malico, koliko ste bili na malici. Dogovorjeni smo tole za narediti, tole bomo naredili in delamo. tega, mislim te zdrave... To, kar sem prej rekel, ne zdravih odnosov v firmi, ko ne gledaš ali si bil pet minut dlje ali si bil 5 minut manj, tega je ogromno, ampak to je bistvo firme, to je bistvo firme. Če se ljudje med sabo ne bodo razumeli, pa če ne bodo imeli neke pripadnosti, oz. nekega odnosa do vsega skupaj. Ne, glejte, firme iz tega izhajajo, večina firm, vi trdite ravno obratno, da vse izkoriščajo. jaz 35 let imam izkušenj, štampljanje še v bivšem sistemu, ko smo se dejansko štempljali, pa potem, ko se nismo štempljali, ko smo se na pivu zjutraj zmenili, oz. ne pardon, bom narobe rekel, na kaj bi zjutraj zmenili, kaj bomo delali pa, ko smo končali pa nismo gledali ure, smo šli pol na pivo, pa smo bili zadovoljni, je bilo konec dneva, ampak to je bila pač, to je bila ekipa, to je bilo timsko delo in tako, tako je firma prosperirala, tako je rasla.

popolnoma, mogoče ja, s ciljem... Osnovni cilj bi moral biti, da, da mogoče ponovi par teh, bi rekel kršiteljev, ampak vi že v osnovi, tako kot ste sam izjavil, trdite da je večina podjetij izkoriščevalskih. To je žalitev za gospodarstvo. In še enkrat trdite, zakon bomo peljali naprej in kot je bilo rečeno, minister Han, minister Boštjančič, predsednik Vlade je rekel, da zakon ni okej. In mi nič drugega nočemo, kot da se ta stvar ustavi, da se da čas, da se ponovno odpre razprava o tem med obema ali pa tremi stranmi in da na koncu dobite rešitev samo to. Ker v nasprotnem primeru zakon velja. Ni nobenih odpustkov, tako, če jih, čeprav jih vi tukaj prodajate, odpustkov ni. Na delo inšpekcije se ne sme vplivati, vsaj jaz sem do zdaj to tako razumel, ampak vi nas prepričujete že skozi, najprej je minister Han rekel, da se bodo gentlemansko zmenili, zdaj nas vi prepričujete. Na inšpekcije se ne sme vplivati. Ona mora delati, delati po črki zakona. Ko pride v podjetje, če zazna kakršnekoli nepravilnosti, mora odreagirati po zakonu. Tako naj bi bilo, vsaj tako sem jaz razumel. Je pa res, tukaj moram povedati, da sem imel izkušnje, ko so bili - mislim v večini primerov so korektni, da se razumemo, nisem imel nobenih težav - so tudi svetovali, da so se stvari malo spremenile, ampak ne morete pa vi, kot bi rekel predlagatelj zakona trditi, mislim vi tukaj govorite, da boste direktno vplivali na inšpekcije, to pa pač ne gre.

da so vsi delodajalci pač izkoriščevalci in s takim izhodiščem tudi zakon ne more biti dober. Kot še enkrat, naša izključna želja je, da se to ustavi, da se da čas in da se ponovno pripravi zakon, ki ne bo na tej, na tej vaši mantri zrastel gor ampak na dejansko na odnosu med delavcem in delodajalcem. Hvala.

neke vrste repliki. Da smo jasni nisem nikoli rekel, da so vsi delodajalci slabi ali pa da vsi so izkoriščevalci. Poudaril sem kaj je samo realnost večine delavskega razreda. Še nekaj, vsi podjetniki, vsi delodajalci izkoriščajo delovno silo in to izkoriščanje ima neke svoje zakonske okvire in neke meje. Te meje in okviri so določeni v Zakonu o delovnih razmerjih. Če hočemo te pravice in te meje in te okvire nekako spoštovati, je treba zagotoviti tudi verodostojne evidence. Jaz in Rado Gladek imava bistveno drugačno izkušnjo kapitalizma. Jaz, ko sem delal v skladišču, po mojem šihtu nisem šel na pivo s šefi, ampak sem se vsak mesec na koncu meseca kregal glede mojih delovnih ur.

pijano ekipo ljudi, ki so, ki popivajo za mizo do 1-ih in šef hoče, da seveda ti tudi pivo do 1-ih prodajaš, se potem pač napišeš, da si delal do 1-ih ponoči. Jaz samo hočem reči, da nekaj je realnost enih ljudi, druga je pa realnost drugih ljudi. V Sloveniji in povsod v Evropi imamo ogromno število služb, ki so vezani na to, da so ljudje prikovani na delovnem mestu. Vse trgovke v trgovinah ne morejo dela nesti domov delavci, ki delajo v proizvodnji in delavci, ki delajo s strankami si morajo jasno beležiti ure. Samo toliko moj odgovor za enkrat. Hvala.

Zakaj ste se kregal z njim? Prijavil bi ga. in kaj bo zdaj drugače pri tem istem delodajalcu? Ko bo imel on listo ali pa v Excel na tabelico in bo konec meseca vam

Edini način je, da se ga prijavi na inšpekcijo in vi tega niste storili in zdaj problematizirate. Zadnjič je bila ista zgodba, smo tukaj poslušali. to je meni nerazumljivo. Govorimo o pravicah, glejte, če so kršene pravice se prijavi pristojnem organu in to je to. In vi tukaj govorite, da tega niste naredil ampak ste se kregali, pa mi nismo, ko ste rekel, smo šli na pivo, mi smo šli na pivo s sodelavci, ne šefi, tako da, pa tudi šef je šel kdaj zraven, tako da, ampak večino je bil ta tim sodelavcev. Toliko. Hvala.

same te točke današnjega dnevnega reda, toliko bolj za gledalce, kot za navzoče. Danes se SDS predlaga, da se pogovarjamo o zakonu oziroma o črtanju vseh členov v zakonu, ki ga je njihova vlada uskladila na Ekonomsko-socialnem svetu. Nova Slovenija, minister, bivši, za delo, samo mojega imena ne omenite, ker je danes ta zakon slab. Jaz pa mislim, da ni slab. Bil je sprejet pod vašo vlado oziroma usklajen, ta vlada ga je sprejela. in kaj je narobe? Imamo nekatere spremembe na katere se bo ta Vlada odzvala tako kot je bilo obljubljeno. Zdaj, okrog tega ali je največji problem danes v Sloveniji to štempljanje, ki ste, moram reči, uspešno sproducirali to temo v javnost, ker se iz nekaterih določb norčujejo, V ozadju vsega tega. Naj vas spomnim, da je v začetku avgusta Slovenijo zajela ujma, nam povzročila katastrofalno škodo. In eden izmed ukrepov te Vlade seveda v pripravi, da bodo te posledice odpravile, je bil tudi poseg v dobiček podjetij in opa, kar naenkrat delodajalska združenja, v katerih mimogrede vidim predsednika nekega delodajalskega združenja, ki je v lanskem letu njegovo podjetje dobilo več milijonsko pomoč države, te te vlade, ki si je hkrati, kljub temu, da si ne bi imel izplačil več milijonsko nagrado. Vidim predsednika nekega združenja, katerih delavke dobiva minimalno plačo ali pa še to niso dobili, tako da mislim, da smo podlegli v eno usodo nekih interesov, ne pa da je večji problem te Slovenije danes ta Zakon o evidentiranju delovnega časa. Če bi bilo to, smo super, ampak jaz mislim, da ni. sam sem zakon prebral, ampak za mene in tudi Socialni demokrati delujemo nekako tako, če je zadeva usklajena na Ekonomsko-socialnemu svetu, se z vsebino ne ukvarjamo. Sem ga pa bral in jaz sem delal poleg tega, da sem bil 9 let profesionalni predsednik sindikata, predsednik sveta delavcev, profesionalno tudi 16 let na kadrovskem področju in jaz sem že takrat zastrigel z ušesi okrog tega evidentiranja malice, ker se mi zdi, da je to en podatek, ki ne služi nikomur. Vam bom povedal, ker sem delal 36 let večji slovenskih podjetjih in smo imeli kar nekaj teh, ki smo hoteli sodelovati z nekimi multinacionalkami in so nam prišli opraviti tako imenovane skrbne preglede ali pa tudi dva primera, ko nas je lastnik, eno obdobje tudi prodajal, so nas tudi prišli opraviti skrbne preglede. Kako izgleda ta skrbni pregled? Tujci pridejo not, mislim, da je to posebnost Slovenije, evidentiraje delovnega časa, ko se najavijo, ko pridejo, zahtevajo spisek vseh, ki se trenutno na izmeni, nas je bilo preko 300, 10 so jih obkrožili, so jih poklicali na razgovor, se mi, so jih spraševali vse živo, za teh 10 ljudi smo morali pripraviti plačilne liste, na katerih se je videlo število opravljenih ur, nadure, nočni dodatki, skratka vse

štempljanju te malice pa jaz tudi sam ne vidim. To je tisto, kar ni noben podatek. Tudi, če bi inšpektor prišel pa rekel, kje je delavec, ja, ga ni, je na malici, bi tudi inšpektor pol ure počakal, če je temu namenjen, ampak jaz mislim, da imamo tu, da je to ena izmed glavnih pripomb in da, tako kot je bilo rečeno, bo ta koalicija

Odpravili bi, ne vem, opredelitev pojma delavec, notri med njima je študij delo poslovodne osebe, to so t. i. zaposlitve na individualnih pogodbah. Tudi sam sem bil del tega poslovodstva, ker sem imel tako kot bi zdajle populistično te poslance naprej omenjate, jaz vem točno, če bi konec meseca se štempljal v tem Državnem zboru, da bi me glava bolela pa še kakšno prijavo Državni zbor bi dobil na inšpekcijo, ker bi kršili zakonodajo, toliko sem v tem Državnem zboru, pa verjetno še marsikdo izmed vas tu, no, toliko okrog te demagogije, pa všečnosti, da bi radi tisto poslušali, kar bi ljudje radi slišali. Mene veseli, da smo se tudi teh individualnih, se pravi poslovodnih organov lotili z zakonom. Ne vem, od, odklop

te, te podatke na tak ali drugačen način vse firme vodijo, ker mora imeti računovodstvo podlago za izplačilo plač. Da imamo pa en del gospodarstva, jaz se strinjam tu s kolegom Gladkom, da jaz sem tudi del tistih, ki meni, da imamo veliko večino odgovornih in skrbnih delodajalcev, da imamo pa tudi primere,

se mi zdi, da delamo spet en političen problem, ki gre bolj v gonji, ker smo / nerazumljivo/ v nekatere interese. Pri delodajalcih, sem trdno prepričan, da je to davek na dobiček. Velika večina direktorjev ima danes svoje pogodbe, poleg plače, ki je seveda več kot solidna, večji del tega pa dobijo v klavzulah, ki jih imajo noter v individualnih pogodbah, kjer so določeni procenti / znak za konec razprave/ od dobička in mi smo danes posegli v to in tudi to je eden izmed teh razlogov. Hvala lepa.

Jaz sem sigurno, da pade vse to kar po tem zakonu velja, takrat sicer še ni, ampak zdaj govorim za take primere. Se spomnite onih, ki so, firme, ki so most postavljali, ki so ga delali, ne vem, najbrž dan in noč in ga in ga potem postavili? Pade sigurno, ker so kršili vse, vse določbe. Hočem reči, neživljenjsko. Zdaj pa, kar se pa tiče, malo ste omenil multinacionalke, ste pa tudi najbrž slišali, da nekaterim multinacionalkam pa to odgovarja, zato, da bodo lahko sledili svoje delavce, ker smo spet pri produktivnosti, ker so prepričani, da premalo naredijo, da je kavica med delovnim časom na terenu predolga, da je preveč cigaretkov, da je preveč čvekcev in tako naprej in oni pa to podpirajo, ker oni bi pa radi vsak trenutek svojega zaposlenega spremljali in to je možnost. Tako, da zakon tak kot je, je neživljenjski in dajte si možnost popravka. Sami priznavate, da je neživljenjski, dajte si možnost popravka. Ustavite to norijo,

In dejansko vse kar kaže trenutno v situaciji, ki pač je trenutno, da pa ta Vlada ni najbolj namenjena gospodarstvu, ni. Obremenjuje gospodarstvo, govori se vse drugega, samo ne v prid gospodarstvu. Medtem, ko druge države torej dodatno delajo v nasprotju z obdavčitvijo, mi dodatno obdavčujemo in tako dalje. Kar se pa tega zakona tiče o evidentiranju, da je ta zakon slab ne govori SDS, ampak kolega Soniboj, vaš minister iz vaše stranke. On je povedal, ko se je začel ta zakon izvajati, zakon je neizvedljiv in neživljenjski, ter je nadaljeval, v zadnjih dneh sem prejel ogromno klicev in mislim, da je na koaliciji treba to vprašanje odpreti, zakon novelirati in ga narediti bolj življenjskega, ob tem pa tudi priznati, da smo mogoče tukaj naredili napako in popraviti to, kar smo evidentno naredili narobe. To priznava minister vaše Vlade, vaše koalicije in vaše stranke SD, kolega. Zdaj pa vsi skupaj govorite, kako pa zdaj SD politično oziroma SDS politično dela v nasprotju s tem zakonom in ga hoče, kot smo pač dali ta, da se to neživljenjskost odpravi in vam da čas, da potem gospodarstvo zadiha in da potem daste zakon, ki je bolj življenjski. Seveda je pa problem v tem, ker pa imate tu Levico in kolega Mesca oziroma ministra Mesca, ki je zmagal. Tako kot pravi, bitka okoli štempljanja, minister Mesec močnejši od ministra Hana. Minister stranke Levica je močnejši od neke stranke SD, ki ima dolgoletno tradicijo. In človek, minister, ki, kaj je delal, sploh ne vem, če sploh ve kaj je delal, ker vedno v javnosti, zadnjič, ko je bil pet dni predsednik vlade, ko je komaj čakal, da je konec tega, pa tudi v Tarči priznal, kako je zdaj utrujen, ker mora par ur več delati, minister, ki je v gospodarstvu videl samo neko proizvodno halo, ko je na ogledu, nasprotuje ministru za gospodarstvo, ki ima od gospodarstva torej neko podporo in zmaga. In jaz sem pričakoval od vas, kolegi in kolegice, da boste minister v gospodarstvu, dali ste mu svoj resor, tako kot boste danes podprli tudi dva kandidata za ministra, da ga boste podprli. Glejte minister Han govori da je narobe. In seveda minister, potem Luka Mesec reče, zakona ne moremo ustavljati in to velja, velja. In to govori predstavnik stranke, ki bi kapitaliste z planeti oddala v morje. In to govori tudi Robert Golob, ki je 29. novembra na vrhu gospodarstva dejal, da primer registriranje delovnega časa bo, definitivno potrebuje izboljšave. Torej, zdaj vi delate v nasprotju s predsednikom lastne stranke, s predsednikom Vlade. Jaz vas razumem. In potem državni sekretar govori, kako moramo upoštevati direktive Evropske unije. Da, ampak saj ne vem, če si sploh to direktivo prebral. Ker ta direktiva govori sicer o teh časovnih odmorih, ampak govori o izjemah, ki pa jih vi nimate v tem zakonu, da ta določila o minimalnih, torej časovnih odmorih ne velja za varnostnike, zdravstvo, ladjedelnice, letališče, tisk, potem distribucijo za raziskave in razvoj na področju kmetijstva, turizma, poštnih storitev in tako naprej. Kje imamo mi v zakonu te izjeme? Kje imamo to usklajeno z direktivo Evropske unije? Nimamo. Jaz ne vem kako, je težko priznati neko lastno napako in reči, dajmo res to kar v gospodarstvo kliče odpraviti in potem skupaj z gospodarstvom doseči nek kompromis in zakon, ki bo življenjski in bo sprejemljiv tako za gospodarstvenike tudi za ministra za gospodarstvo, za delavce in takodalje. Sam sem 20 let delal v gospodarstvu in ko se je ta zakon sprejemal sem v svoji razpravi govoril o tem, da mi je bilo najbolj mučno neka evidentiranje delovnega časa, najbolj mučno, najbolj sem to najbolj sem to bil proti temu, ker mi je bilo ljubše delo naj bo narejeno, pa če bom zdaj to porabil 8 ur ali pa 10 ur pa 12 ur. In ker sem delal v projektivi 20 let, imam za sabo 5 tisoč projektov, tako da, kolega Süč, jaz bom ponovno, prosim, dajte si da zgled po vašem kolegu Zavcu, ker rad bil tiho, kot vi govorite neumnosti, kar ste mi prej očitali pri spremembi gradbenega zakona o gradbenih dovoljenjih, ki ima mnogo, mnogo izkušenj s tega področja in sem tudi, mislim, da definitivno zelo dobro argumentirano povedal o tej problematiki, kar se gradbenih dovoljenj tiče. Tako da ne me več prosim komentirati in karkoli replicirati. Tako, da dejansko res jaz vas prosim dajte prisluhniti ministru,

pogovarjanju in strašenju z evidencami, veliko hrupa za nič. Tu ne gre za neka, neko revolucijo v evidentiranju delovnega časa, ker v Zakonu o delovnih razmerjih v glavnem že vse te stvari so predvidene in bi morali pravzaprav vsi delodajalci se tega držati, če se niso, je bil to že prej problem in je zdaj enak, kot je bil prej. Res smo zbirokratizirana država, ampak jaz mislim, da to, če bo vsak delavec zapisal ali pa vsak zaposlen, kdaj je šel na malico, pa kdaj je prišel iz malice pa kdaj je prišel v službo pa kdaj je šel, ne bodo dali kakšen bistven element še zraven birokratizaciji naše cele države. Se bomo morali v zadevi lotiti kako drugače. To, da je to rigorozno, pa ne življenjsko, pa zavarovan zaviralno, pa z bičem gremo nad gospodarstvo, res naravnost smešno. Zato, ker mi imamo Zakon o delovnih razmerjih, ki že velja. Kot je povedal državni sekretar, je vse to bilo že tudi usklajeno na ESS-ju. Skratka, mi se zdaj vtikamo v nekaj, kar je bilo usklajeno in kar v resnici bi že skoraj v večini tega, kar piše v obstoječem zakonu že morali izvajati vsi. Jaz res ne verjamem, da bo to v podjetjih ali pa drugih organizacijah ali pa javnih zavodih, kjer si zaupajo in delajo predvsem na zaupanju, kar tudi jaz mislim, da je najbolj bistveno v vsaki organizaciji, da bodo imeli s tem kakšen problem, ne verjamem. Ampak po mojih izkušnjah, ki jih tudi ni tako malo, ker sem že kar nekaj stara, so v vsakem kolektivu res različni ljudje. Če se trem zdi, da je vse v redu, se mogoče četrtemu ne zdi. Pa dokler je tak majhen kolektiv, je to še vse v redu. Ko so kolektivi večji, je takih razmišljanj več in ljudje se med sabo primerjajo. Neke dobre evidence, ki absolutno niso nujno štempljanje, kot je bilo danes že večkrat rečeno, vsak lahko sam beleži, mislim da je čisto vseeno, kakšno tabelo imaš ali pa tudi, če je ni. To je bolj v smislu, čisti računi, dobri prijatelji, bi jaz rekla. Tako da delati iz tega, tak cirkus je pravzaprav popolnoma neutemeljeno in nesmiselno. Če pa bo ta novela, ki je zdaj v veljavi, pripomogla k temu, da bo pa mogoče manj ali pa malo težje izkoriščati tiste, ki pa so izkoriščeni, potem pa mislim, da bi bilo prav, da se čisto vsi delodajalci in delavci, vsi zaposleni v tej državi strinjamo s tem, ker ne verjamem, da si želimo, da imamo med sabo delodajalce, ki pa kar precej grdo izkoriščajo delavce. Tako da jaz mislim, da je to en dober korak za to, da bodo tudi mogoče ljudje vedeli kakšne so njihove pravice. Če se ne da na enostaven način izpeljati vse, o čemer govori Zakon o delovnih razmerjih, se bodo lahko, v kolikor so kolektivi zdravi in dobri, med sabo pogovorili, pa verjetno tudi ne bo nobene težave. Bi pa predlagala to, ker verjamem, da pa bi lahko tudi v Sloveniji kaj naredili na delovnem času, pa organizaciji dela. Mogoče bi lahko bil delovnik tudi krajši. Smo pravzaprav v tej Vladi zdaj tudi dali eno platformo, da se tudi to lahko že uporabi. Mogoče pa bodo kakšni delodajalci, če bodo imeli malo boljše evidence, pa lahko malo razmislili o tem, kako organizirati delovni proces, ki bo mogoče manj obremenilen, vsaj kar se tiče časa, pa bo za to lahko bolj produktiven. Tako da jaz v tem ne vidim nujno nič slabega, sploh ne. Prej en okvir, ki ga država je dolžna dati za to, da zavaruje predvsem pravice tistih, ki so v enem delovnem procesu bolj izpostavljeni in to gotovo so delavci.

In nobeno tako podjetje ne bi smelo biti strašno nesrečno zato, ker bo moral mogoče kakšen od zaposlenih oz. vsi zaposleni zapisati, kdaj so šli na malico in kdaj so iz nje prišli ali pa mogoče kdaj so prišli v službo. Ker v končni fazi, če je en intenziven delovni proces, je fino, da ljudje vemo, kdo je kje, kdaj lahko koga motiš, kdaj pa mogoče ga moraš pustiti pri miru, ker je na malici. Tudi to se da ugotoviti, če so evidence prave. prave. Tako da glejte, če je to največji problem slovenske birokratizirane družbe, potem problema res nimamo. Če je to največji problem gospodarstva, potem nima nikakršnega problema. Hvala.

Nobeden ni večji izkoriščevalec od levičarjev, delajo nič, kasirajo, samo izmišljujejo si nove davke. In vi ste živ dokaz za to. Kaj je ta Vlada naredila v resnici za delavce, za zaposlene, ki se tako radi sklicujete nanje? Najprej ste jim znižali plače, potem ste jim pa obesili še gore in gore novih davkov. Ne samo zaposlene, zdaj ste obdavčili že tudi penzionerje, tako da ko bodo dobili neko povišico tamle po novem letu, jim boste približno isto vsoto pobrali za obvezno zdravstveno zavarovanje pa za tisti procent za solidarnost, kot ste vi temu rekli. V resnici ne delate drugo kot samo delate ljudi revne in zraven pa podjetnikom obešate stvari popolnoma nepotrebne, ki prinašajo samo dodatne stroške in jih delajo še bolj nekonkurenčne in delajo težave v proizvodnji in so spet v škodo zaposlenim. Kaj ste naredili s tem štempljanjem? Vi ste v resnici delavcem, zaposlenim najprej znižali plače, potem ste jim obesili na to še nove davke, ob tem imate še inflacijo, ki je skoraj rekordna v Evropi, da ste jih še tam osiromašili, in nato ste jim rekli, izvolite štempljanje, zdaj vam bomo dali pa še več nadzora. In s tem ste dodatno še obremenili stroškovno delodajalce zato, da slučajno ne bi mogel on s skrajnim naporom zaposlenim vendarle še kaj povečati plače. In to je v resnici tisto, kar je cilj socializma, saj to je Moša Pijade povedal tam že na drugem zasedanju / nerazumljivo/. Točno to vi delate, da naredite vse ljudi siromašne, pol jih pa v neskončnost rešujete. Ker vi ste socialisti, vi boste vsem dali, ne, ampak točno vi ste jim vzeli. Vi v neskončnost rešujete ljudi iz mizerije, iz revščine, ki ste jo sami naredili, to je v resnici politika vseh socialistov in vi ste za to živ dokaz. To leto je perfekten primer tega, si ga lahko vsak ogleda. In na koncu, ko so ljudje obupani pa ne morejo preživeti, hkrati si mi izmišljujete seveda neskončno birokratskih ovir, da ne bi kdo mogel začeti s kakšnim podjetjem ali pa, če ga že, da ga obremenite, da ga uničite, da se vsak lokalni šerif ali pa na državni ravni izmišljuje, kako bi čim bolj omejil podjetništvo, da gre ja vse v smeri čim večje monopolizacije, zato, da ne bi ljudje morali poskrbeti sami zase, da so odvisni od države, ne, in ko so ljudje na koncu obupani, ker res nimajo nič, pol pa še dostikrat nasedejo, zlasti zato ker seveda suvereno obvladujete medije, saj zato ste pa osvobodili televizijo, da ste v resnici vi tisti, ki jim boste pomagali. In na koncu smo priča nečemu, kar spominja na stockholmski sindrom, ko ubogi obubožani zaposleni ljudje na koncu res glasujejo za levičarje, ker mislijo, da bodo s tem nekaj naredili zase, v resnici pa natanko pomagajo tistemu, ki ga je revnega naredil, To je to, kar je v resnici bistvo tega zakona, danes govorimo, ne. To je popolnoma nepotreben zakon, to si je izmislil eden, ki pojma nima, kakšne so moderne metode dela! To v ničemer ne koristi ne zaposlenim ne delodajalcem, samo predstavlja dodatno obliko nadzora, dodaten strošek ljudem, ki ste jih že itak obremenili z davki in ki ste jim za začetek svojega mandata znižali plače. To je popolnoma nesprejemljiva politika! To je politika, ki je uperjena proti razvoju,

Zato, ker ste ga spreminjali, a ne, in o tem danes govorimo. Ker, če bi bil tak kot je bil takrat usklajen, vprašanje če je res bil, kakor sem jaz poslušala bivšega ministra, je povedal, da temu ni bilo tako, da so predlagali drugačne rešitve, bi najbrž imeli zakon drug dan po volitvah, saj ministrstvo ni nehalo delati, saj je še vedno funkcioniralo. Okej, pustimo to. V tej državi imamo vedno problem z nadzorom in ker nekateri kršijo pravila, jih potem ta Vlada zaostruj, kar za vse, kar je velika neumnost. Po eni strani govorimo o odpravljanju administrativnih ovir, vi pa samo uvajate nove, že tako zbirokratizirano cel kup nekih poročil, analiz, ki jih na koncu nihče ne bere, samo treba jih je delati in pošiljati pošiljati na razne konce. Zdaj, na vseh nivojih bi bilo treba stvari poenostaviti, ne pa jih komplicirati in nalagati eno delo samo za to, da se zdi, da se nekaj dela. kot so že moji predhodniki povedali, saj predsednik Vlade gospod Robert Golob slovi po raznih napovedih ki, od katerih potem na koncu nič ni, Vemo, da je napovedal delodajalcem spremembo Zakona o evidencah, pa niste prinesli nobene spremembe, nobenih popravkov zaenkrat, a ne. In to, en dan po tistem, ko so ko so predstavniki vseh treh vladnih strank zavrnili predlog, torej naš predlog, da bi po skrajšanem postopku ukinili to obsežno dodatno administriranje in uvajanje nadzora nad zaposlenimi, kar zahtevajo podjetniki, obrtniki, trgovci, itn. Zdaj, kolegica pred mano je govorila o tem, da se gremo nek neutemeljen cirkus. Ne vem zakaj to ne pove Gospodarski zbornici Slovenije, Trgovinski zbornici, Združenju delodajalcev, Obrtni zbornici, skratka vsem, ki naš zakon, novelo, ki črta sporne člene, In pravi, saj ni tak problem to. Ja, očitno je problem, če so se vsi ti oglasili, saj s čim se pa ukvarjamo drugače tukaj, kot s problemi in smo tukaj zato, da jih rešujemo, ne pa da ustvarjamo nove probleme, kar ste vi s tem zakonom oziroma vašo novelo in dodatkom s štempljanjem in nekimi nerazumnimi zadevami povzročili. Kot smo potem slišali, je bil zelo hitro po tem, ko so se začeli vsi spraševati, kako bomo pa ta zakon sploh izvajali, sklican sestanek na katerem je bil tudi minister za delo, Luka Mesec, ki je pa dejansko mandat tudi tam, tako piše N1, jaz samo citiram, da bi bilo v določenih panogah dele zakona tako rekoč nemogoče izvajati, in bi ga bilo treba popraviti. Moji kolegi so že citirali ministra za gospodarstvo, Matjaža Hana, ki je za N1 povedal, da zakon ni izvedljiv, in da bo koalicija na koncu morala priznati, da je bila podpora zakonu napaka. Povedal je, citiram: »V zadnjih dneh sem prejel ogromno klicev in mislim, da je na koaliciji treba to vprašanje odpreti, zakaj zakon novelirati in ga narediti bolj življenjskega.« In še, enako njegov citat za drug medij: »Sem za to, da se delavce zaščiti, in da je v tej državi red, vendar je ta zakon žal napisan tako, da je neizvedljiv. Podjetja ne vedo kako naj ga realizirajo in tudi delavci bodo imeli zaradi tega zakona težave. Že tako imamo veliko gospodarskih in ekonomskih težav, zato se mi ne zdi v redu, da sprejmemo nek zakon samo zato, da bomo lahko naredili kljukico, v bistvu pa je neživljenjski.« Torej danes imate idealno priložnost in v Poslanski skupini SDS smo vam to že od vsega začetka govorili, da je vaš zakon slab in imate priložnost, da sporne določbe, če podprete našo novelo, tudi črtate. In, saj razumemo, kdor pač dela, dela tudi napake, zaradi mene ali jo priznate ali ne, potem se pa v miru usedite, in če je res potrebno kaj popraviti, to popravite. Ampak tak zakon kot je, z vsemi pritožbami vseh naštetih, ki sem jih povedala, pomeni samo še eno coklo pri gospodarstvu, ki ga že tako stiskate za vrat na vseh koncih in krajih z davki in z vsem kar je možno, ob tem da vemo, da praktično gospodarstvo polni državni proračun iz katerega potem delimo za vse kar pač v tej družbi potrebujemo, od šolstva, zdravstva in tako naprej. Jaz bom seveda našo novelo podprla.

Zakon je sicer, kolegica Jeraj, je bil sprejet 29. aprila letos, Vlada pa ga je seveda mnogo prej že sprejela, to je bilo v parlamentu sprejeto, tako da danes vi krilite s tem zakonom tako da ni res, da je to bilo ne vem kdaj pozneje sprejeto. Zdaj vam bom povedala, kako izgleda evidenca po Janševem zakonu iz leta 2006, delal 8 h in 15 min, kako bo pa izgledala evidenca po novem: delal od 8.00 do 16.15, kar seveda omogoča inšpekciji jasno sledljivost, ker so stvari jasno zabeležene in na ta način se potem tudi lahko sankcionirajo eventualne kršitve delavskih pravic, to pa je, če delodajalec delavca izkorišča prekomerno, da dela več kot osem ur, pa mu ne prizna nadur, kajne, če smo že pri višjih plačah, kot so jih predlagali kolegi iz NSi; ja, plača je tudi višja, če imaš pošteno plačane nadure, kajne, ker nadura je pač boljše plačana kot navadna ura. kavice in cigaretki? Kje v zakonu piše, da se moraš ti štempljati, ko greš na cigaret ali pa na kavico? Mislim, to je pa res takšna nebuloza, da res ne morem verjeti. Piše seveda odmor za malico 30 min, ki pripada delavcu po veljavni zakonodaji v Zakonu o delovnih razmerjih. Ja? In to pač pripada delavcem in nekateri delodajalci žal, tega ne upoštevajo, pa to je realnost v življenju, dragi moji, kajne? Potem pravite, realnost naj temelji na odnosu delodajalec napram delavcu. Ja seveda, ampak delavec ni v poziciji, če njegov delodajalec da lahko oporeka, če njegov delodajalec samo tu in tam mu podaljša obveznost, delovno, malo za 5 pa 10 minut, pa za pol urice tu pa tam, mogoče tako pogosto. Pač ni v tej poziciji. Toliko o teh odnosih, spoštovani, kajne. Pač, delavske pravice so pač tudi temelj in jih je treba ščititi, v končni fazi, kaj pa je gospodarstvo? Gospodarstvo je sestavljeno iz ljudi, ki delajo in proizvajajo. Večina teh ljudi so delavci v, kajne, niso delodajalci, ampak so delavci in te delavce je treba ščititi. Pravite, poveča naj se število inšpektorjev. Ja, pa tudi če se poveča, pomagalo ne bo, če evidence ne bodo sledljive, tako kot sem vam na začetku uvodoma povedala. Potem pravite, res se sprenevedate, tako da je res hudo, no, odgovarjati na vse to. Država je dolžna sankcionirati kršitve, ne more pa vseh kaznovati zaradi nekaterih. Ja, pa lepo prosim, prvič, kdo koga kaznuje? Štempljanje ni kaznovanje, kajne, kaznovalo se bo, sankcioniralo pač kršitelje, če bo do tega prišlo, da se bodo ugotovile kršitve, kar je logično in vedno govorite pa obratno, ko gre za socialne transferje, tam pa na podlagi treh izjem, ki kršijo in zaobidejo sistem in zakone, hočete pa dejansko razširiti in sankcionirati kar vse ljudi in jim vzeti njihove pravice. Tako, da res govorite tako "glih" kakor vetrček zapiha oziroma za kar se pač trenutno gre. Potem danes slišim, poslušamo o Umarju, danes ne, ampak dragi moji, danes mi ne govorimo o produktivnosti gospodarstva, kajne, ampak o zaščiti temeljnih delavskih pravic. Mislim, jaz res ne razumem kakšne vse stvari vlačite danes v razpravo. Bom pa malo sarkastična. Seveda, je lahko produktivnost bleščeča in tudi boljša, mislim, več proizvedeš tudi na račun neplačanih nadur, nekaterih, kajne? Ampak, da ne boste rekli, nikakor ne mislimo, da so zdaj kar vsi delodajalci, vsi povprek goljufi, Nikakor. Štempljanje ne pomeni, da kdo to misli, kajne? Štempljanje to niti približno ne pomeni, ampak zakon je tu zato, da na sistematičen način, na sistemski ravni, ureja osnove za vse, brez izjem in itak je to evidentiranje delovnega časa vpisal v zakon že leta 2006 Janez Janša v svoji prvi vladi. Tako, da jaz res ne vem, **61. TRAK (VI) so delodajalci gladko tega niso implementirali, v praksi pa izigravali, pa potem ni bilo sledljivo, ja je pa to problem, neimplementiranje zakona, ki ste ga pravzaprav vi uvedli. Tako, da jaz ne vem kaj se razburjate sploh o glede evidentiranja delovnega časa. Sama sem delala v Cankarjevem domu nekoč. Kartica noter, ko sem prišla zjutraj in kartica ven, ko sem šla iz delovnega mesta in sem evidentirala svoj prihod in odhod in nisem imela s tem problema in nisem bila obremenjena in pod stresom in pod ne vem kakšnim šokom, ker sem morala to narediti. Potem pravite, da zdravi odnosi naj ne temeljijo, ki temeljijo na, mislim o nekih zdravih odnosih govorite, ampak veste, zdravih odnosov ni v resnici, če se nadure, recimo, ne izplačujejo, pa pač delavec res, kot rečeno, ni v opoziciji, da ugovarja delodajalcu, če hoče svoje delo obdržati. Dobro vemo, da pač je tako s tako imenovanimi zdravimi odnosi. Potem ves čas trobite, da je država pod to vlado v popolnem neredu. Ja, čim hočemo nek red nekje uvesti, je pa spet vse narobe, je pa preveč reda, preveč birokracije. Mislim, dajte se že odločiti kaj pravzaprav vi hočete. Potem govorite, da si kaj česa takega niste predstavljali v 21. stoletju. A res? E-evidenc, se pravi digitalizacije pri vodenju evidenc si vi ne predstavljate v 21. stoletju. Kaj si pa predstavljate v 21. stoletju? Mislim, digitalizacija, o tem govorimo o modernih pristopih, o modernem vodenju evidenc. Kaj je s tem narobe? Mislim, kar se tiče tega, minister je jasno povedal, pa tudi premier, vi danes zlorabljate premierjeve izjave, da seveda v praksi se bo opazovalo, kaj se dogaja in se bodo eventualno še kakšne adaptacije in prilagoditve naredile zato, da bomo ja šli čim bližje k realnosti in k realnim in k nekim razlikam in raznolikostim glede panog in delovnih mest. Potem Anja Bah Žibert reče, da bi morala biti zaščita pravic zaposlenih moralna dolžnost delodajalca. A res, spoštovana poslanka? Potem pa najboljše, da ta družba temelji kar na moralnih dolžnostih. Pa nehamo sploh zakone proizvajati, ker bomo vsi tako moralni in visoko etični, da se ne bo nikoli nobenemu zgodila nobena krivica in pravi in ne strah pred izrečeno kaznijo. Oprostite, delodajalci, ki kršijo delavske pravice pač morajo biti sankcionirani, strah gor ali dol. Potem, kolegica Alenka Helbl je govorila o potrebi po zaupanju. A res? Jaz bom delala na zaupanje. v poziciji, kjer je moje delo nadrejeni pač nad mano in jaz pač ne morem, oprostite, delati na zaupanje. Jaz delam lahko na podlagi zakonov, ki me ščitijo. Če hočem, da me ščitijo, moramo imeti pregled in evidenco o tem, da bom lahko zaščitena. Ker če ne, pač ne morem biti zaščitena, pika. Svet res ne deluje tako in verjamem, da ima marsikdo dobrega šefa, da gre z njim ali s šefico na kavico, na cigarete, da se malo pomenita in da vse klapa. Ampak gradbinec, ki dela 12 ur neprekinjeno na gradbišču, takega šefa nima. Nima ga niti trgovka, ki se ji v delo ne šteje čas priprave na to delo, nima ga natakarica, ki je med nočnim šihtom in naslednjim dnem kratena pravica do 12 ur neprekinjenega počitka. Nima ga varnostnik, ki ga goljufajo za dodatke za nočno, nedeljsko ali praznično delo, nimajo ga uvoženi delavci v Marinbluju ali Selea ali na gradbišču drugega tira, kjer delajo po 200, 300 ur in ne boste verjeli, rekord je 413 ur mesečno. 413 ur mesečno, spoštovane in spoštovani. In to ni problem. Treba je delati na etični pogon in na zaupanje, bodo rekli. Tako da, dragi moji, vsi skupaj, bodimo solidarni z vsemi temi nevidnimi delavci tega sveta, ki jih vi ne vidite iz svojih foteljev, ki delajo težka dela in ki so mnogokrat, na žalost izkoriščani. Zato seveda je vaš zakon navadno rompompom in tralala in spet nažiganje in podžiganje strahu in manipulacija, kot smo že navajeni, in seveda te groze seveda ne mislim podpreti. Hvala lepa.

samo na izkoriščanju, firma sigurno ne bo prosperirala na dolgi rok. Prosperirala bo na zadovoljnih zaposlenih, na temeljito izkoriščenem delovnem času, pa ne glede na to kdaj se to zgodi, glede na vrsto dela, različne primere imamo. Zdaj kavice in cigaret. V časih pred 2027, ko se je lahko kadilo tudi v zaprtih prostorih, po pisarnah, si ti tudi lahko med opravljanjem svojega dela odvisen od vrste dela, lahko tudi kadil, ali ne? Danes tega ne moreš. Če greš ven, je to odmor. Mislim, z vidika delodajalca mislim, da je to odmor, ali ne? Tako si jaz to predstavljam. Kavica... Ja, ne rabite nič zmigovati, saj to je vaše razmišljanje. Delavec lahko počne vse, kar se mu vzljubi. Delodajalec je izkoriščevalec. Ni tako, glejte, ni tako. Stokrat sem že ponovil, vedno gre za neko sinergijo. Delodajalci so, bi rekel, sprejemajo te stvari in ne komplicirajo za vsako stvar in dovolijo, da se, ne vem, ljudje gredo na cigaret in na kavico in ne vem, kaj. Ker po drugi strani gledajo to, mogoče pa tudi med tem druženjem pade kakšna dobra ideja, kar se tiče same firme. iz vašega vidika, tehničnega vidika je to odmor. Rekli ste, da uvajate digitalizacijo. Glejte, to je podobno, kot ko je ministrica za digitalno prihodnost prišla na hearing s fasciklom. Mi tudi zdaj govorimo o papirjih. Se pravi, dokler ne bo, ne bo inšpektorat zahteval, da mora delodajalec voditi evidenco elektronsko. Ne, mi lahko to vodimo na papir - jaz tukaj ne vidim nobene digitalizacije. Ja, ponavljamo vedno in ene in iste stvari, se pravi, določene branže ali pa določena podjetja izkoriščajo, absolutno. Navedli ste, kolegica je navedla celo primer,

Namesto, da bi ga zašraufali, zaprli nikoli več ne sme opravljati svoje dejavnosti. To, kar je bilo prej rečeno, prekrškarji, tisti ki na čelo mislim namenoma to počnejo, se bodo z dobrim odvetnikom rešili. Vsi ostali, ki normalno funkcionirajo, ki ne izkoriščajo svojih delavcev bodo pa, zaradi obiska inšpektorja, ki bo ugotovil, da pač nekaj ne štima pa bodo lahko vsi zaposleni rekli, da so zadovoljni, da nimajo nobenih težav s tem, itn. pa bo dobra volja inšpektorja, ali mu bo napisal kazen ali ne. ne. Ta kazen bo, ne vem, od 300 evrov naprej, noben se ta podjetnik se ne bo sploh šel pravdati, ker nima časa, da bi se pravdal za par sto evrov in karavana bo šla naprej. Tako da, še enkrat, dajte razmisliti, dajte iz svojih življenjskih izkušenj, saj ste bili zaposleni po različnih podjetjih, pa dajte oceniti ali je bilo to štempljanje ali je bila ta evidenca delovnega časa problem ali ste se čutili izkoriščane ali vam je delodajalec dejansko kratil vašo pravico, kar se tiče obračuna delovnega časa. Pa dajte se na podlagi tega odločiti. Dajte zadevo ustaviti. Stokrat sem že rekel dajte še enkrat možnost delodajalcem, delojemalcem, sindikatom, da se usedejo da iščejo rešitve za vse te, ki sem jih že prej našteval opcije in da v ajde rečemo v naslednjem letu pridemo do enega zakona, ki bo pač sprejemljiv in da se ne bomo pogovarjali na tak način kot se danes, ampak bomo rekli: "Glejte res je bilo usklajeno. Zadeve štimajo. Ne bomo poslušali po medijih bom rekel razno raznih izkušenj iz gospodarstva iz obeh strani, ampak da bomo dejansko našli rešitev, ki bo pač ki bo pač primerna in bo tisti osnoven fokus, ki naj bi bil v temu Zakonu o evidentiranju se pravi najti tiste, ki dejansko izkoriščajo svoje zaposlene in (Nadaljevanje) da tega ne počnejo nikoli več. Ampak tukaj bo pa treba še kakšno drugo zakonodajo spremeniti, ne samo Zakon o evidentiranju. Hvala.

Tisti, ki smo se v svojem življenju kdaj štempljali, zase lahko rečem, da sem se 12 let, vam lahko povem, da imate točno 5 tipk na večini aparatov: prihod, odhod, malica, službeni prihod in službeni odhod. Če je to za vas, spoštovani kolega Cigler Kralj, stresno in težko, potem res ne vem, kje smo, res ne. Se opravičujem, ker ga ni, ampak vseeno me verjetno posluša. Še enkrat. Namen vladnega zakona je zaščititi delavske pravice in tako zagotoviti pravično plačilo za opravljeno delo. To, kar dela opozicija, je le politični populizem in škoduje delavcu. Dejstvo je, da je vladni zakon prestal vse faze potrjevanja, nastal je na ESS-ju, kjer so se z njim strinjali tako delodajalci kot sindikati, potrdila ga je Vlada, potrdili smo ga tudi mi. Vmes smo mu dali še pol leta časa, da se deležniki pripravijo na implementacijo. Večino podatkov, ki jih bo treba voditi v evidencah, smo imeli že doslej. Glavna novost je dnevno vpisovanje točnega prihoda in odhoda z dela ter izraba in obseg odmora med delovnim časom. Delavci bodo imeli po novem tudi pravico do seznanjenosti in vpogleda v to evidenco. Novost je tudi to, da mora delodajalec hraniti evidence. Zavajanje, da bodo vsa podjetja morala elektronsko voditi evidence, ni na mestu. Elektronske evidence so nujne samo za tista podjetja, ki bodo kršila zakonodajo. Dodala bi še to, državni sekretar je že povedal, da so odprli mail na katerem zbirajo zabeležke in če se po trimesečnem obdobju da dejansko zakon ni življenjski, se bo tudi popravil. Kar pa se tiče zakona, ki ga predlaga opozicijska stranka, bi še enkrat povedala. Zakonodajno-pravna služba pravi, da je zakonski predlog tehnično in vsebinsko tehnično in vsebinsko nepravilno oblikovan ter vsebuje nepravilen način noveliranja. To je samo eden izmed razlogov zakaj njihovega predloga ne bom podprla. Hvala. Hvala. Naslednji dobi besedo gospod Jožef Lenart. Izvoli. **JOŽEF LENART (PS SDS):** Hvala lepa za besedo, spoštovani podpredsednik. Lep pozdrav gostom iz ministrstva, spoštovani gospod Juvan, kolegi in kolegice! Dejansko imamo na mizi predlog Slovenske demokratske stranke s katerim odpravljamo škodljiv predlog zakona iz 2023 april, In sicer sam minister za gospodarstvo je dejal, da je zakon neizvedljiv in še potem nekateri drugi so dejansko ugotovili, da je zadeva preveč zakomplicirana kaj pomeni, da bo vplivala na slabšo produktivnost in ne na večjo produktivnost In sedaj, če grem k temu, ko smo se danes že malo pogovarjali, evidence v zadnjem času, ki smo jih večina seveda imeli zato, ker smo delali z računalniki, so bile dejansko v obliki sodobnih kadrovsko informacijskih sistemov, ampak včasih, recimo, pa je imela Sava Kranj takšen kartonček, Kartonček, ki se je ustavil v eno napravo v preddverju tovarne in seveda potem si pa pritisnil in potem je bil gor žig Kdaj si prišel, pa domov kdaj si odšel, kartonček. In seveda, fabrika je bila pa zaprta z vsemi stranmi, z ograjo in potem, če si želel ven iz te fabrike, si pa dobil dovolilnico od svojega šefa, potem pa še od vodja tam, vratarja, če tako rečem, potem smo pa nekako šli naprej. To je iz leta 1990. Govorim o tem, kam se mi vračamo. Potem pa gremo naprej. Dejansko naslednji evidenčni karton za tiste, kateri imamo nekaj kilometrin je bil v obliki Word dokumenta. Tukaj si vpisoval, iz leta 2011, je tukaj si vpisoval dnevno prihod odhod, na koncu se je seveda to dalo ali računovodji ali direktorju ali poslovni sekretarki, so se seštele ure,

Potem pa je tukaj iz enega večjega podjetja, to je pa bilo podjetje z več kot 150 gradbenimi delavci, inženirji, direktorji oddelkov itn., tam je pa že bil leta 2016 sodobni kadrovsko-informacijski sistem, se pravi, prideš v podjetje in zjutraj, ko pritisneš svoje geslo na računalniku, od takrat naprej se ti evidentira, da si tukaj. Večina v javnem sektorju, prav tako Zavod za zaposlovanje, ne vem, Finančni urad Republike Slovenije itn. se tega poslužujejo še danes. Zadeva funkcionira. Zakaj govorim o teh zadevah? Potem gremo, da pa ena in ista stvar ni za vsako podjetje in za vsakega podjetnika niti dobra za vsakega delojemalca oz. delavca. To pa pomeni, da v tem podjetju, kjer je bilo 150 zaposlenih pa dober kadrovsko-informacijski sistem, je bilo največ ljudi tudi na terenu. In tam potem mi vodimo evidenco nekega poslovnega sekretarja, kdaj se je evidentiral za svoj računalnik, potem pa vodimo evidenco, recimo vodja gradbišča direktno na gradbišču, ker delavci iz gradbišča seveda ne prihajajo zjutraj v pisarne, ampak gredo direktno na svoje delovno mesto. Zakaj to govorim? Se pravi, prilagodljivost. In te prilagodljivosti na žalost pri tem ministru in pri tej Vladi ni. Se pravi, mi moramo narediti dobre pogoje, da bodo ljudje lahko seveda naredili, kolikor pač je lahko, ampak tudi to, da se skrbi predvsem pri Levici za to, da se seveda zagotovi, da ne bodo izkoriščeni, se s takšnimi ureditvami kot ste jih vi prinesli v aprilu, ne rešuje, zato torej Slovenska demokratska stranka nekako s tem pozivata, da se naredi, kaj je mogoče. In sedaj se jaz ne dotaknem, da se je zelo govorilo, ne, da je ta PV eden najsposobnejših menedžerjev v državi. Če bi bil eden najsposobnejših menedžerjev v državi, ne bi dovolil, da se mu bremza gospodarstvo. Ne bi dovolil. In takrat, ko je rekel minister Han, ne, ko je minister Han javno na televiziji povedal, tukaj bi morala PV-ju že vklopiti se luč rumena, torej rezervna. In potem bi on rekel, glejte, tega pa ne moremo spustiti skozi. Ko pa je prišlo še opozorilo finančnega ministra, da nekako v luči, da on dejansko ne verjame v to zaradi tega, ker verjame, da morajo biti predstojniki tisti, ki morajo vršiti ustrezno kontrolo in pa seveda, da so ljudje zaupanja vredni. Takrat, ko je še en finančni minister rekel, bi morala pa goreti rdeča luč, kaj pomeni alarm. Se pravi, Levica, nehajte mi zavirati državo. In če bi bil pravi kovač tale PV, potem bi izdal rdeč karton na drugi strani tegale kartončka za štempljanje. Hvala lepa. Seveda tole, da mi poslušamo, gospodarstvo je razlog, da smo vložili popravke.

Kar se tiče teh zakonov o evidencah na področju dela in socialne varnosti, takrat ko je bil to sprejet oz. jaz še nisem bil v parlamentu, ampak kljub temu sem si ga zdaj malo prebral pa ga malo obdelal. Tako rekoč ta zakon ima res zgodovino, zdaj hočete ali nočete verjeti, zakon ima zgodovino. Se pravi, v treh vladah so ga obravnavali, pač v tej zadnji vladi so ga uspeli, da so ga dali v obravnavo in da ga je, bistvo za mene

Zdaj ozadja ne vem niti se ne na to spuščam, skratka za mene je pomembno, če je zakon sprejet na tem svetu, da je tudi za nas poslance pomembno in zavezujoče, da ga gremo skozi spraviti. Vemo tudi, da se je zgodilo, da so marsikateri so partnerji v tem svetu včasih zapustili svet, ali sindikati ali delodajalci. Skratka jaz kot delodajalec vso svojo delovno dobo, bi rekel, da če delodajalci ali pa s sindikati se pogajamo in ne uspemo, je boljše potem, da gremo, kot pa da recimo smo tam pa sprejmemo, potem pa z zadnje strani rečemo, da nek zakon ni v redu. Skratka za mene

je za mene zmeraj dobrih. To sem že enkrat povedal, pa sem včasih rekel, da ni res, ampak jaz trdim, da so delodajalci v večini pozitivni ljudje, ker so gospodarstveniki in če hočejo nekaj ustvariti, tudi dobičke v končni fazi, morajo imeti tudi dobre odnose s svojimi delodajalci, pa z delojemalci. Meni je recimo ta zgodba, ki jo kolega Gladek razpravlja, mi je zelo všeč, ker v bistvu razpravljamo o temi, ne razpravljamo kdo je kaj rekel, kdo je za kaj rekel, skratka o temi in se ta mnenja krešejo. Moja zgodba je takšna, sem rekel, 45 let imam delovne dobe, v začetku sem delal v velikem podjetju, ker jih je delalo čez 250 ljudi in smo si vsi štempljali kartice, kajne. Jaz recimo, tudi jaz kot vodja proizvodnje ali pa kako se je pač temu reklo, sem imel tudi kartico in sem se moral štempljati. Zjutraj, kdaj smo zamudili, je recimo vlak, sem se ravno vozil z avtom, pa je prišel vlak in mi je zapornica padla, sem pa zamudil pet minut, aja, kaj zdaj, sem moral delati naprej pet minut. Tako, da to ni ta problem. Problem je v tem, potem pa, to je bila zgodba tam leta 1980 do leta 1990.

in jaz sem imel enkrat v življenju inšpektorja, ki je prišel k meni, pa je rekel, zahteval evidence o delavcih, ne, jaz sem imel takrat, mislim, da sedem zaposlenih, skratka, kaj sem jaz vodil? Jaz sem imel knjigo, tisto knjigo, kjer sem noter imel pisana imena in sem tam vsak dan pisal, pač 8, 7, 6, koliko ur je pač imel. Istočasno smo se dogovorili tudi, da imajo delavci sami si pišite ure in ne boste verjeli, večinoma sem se jaz zmotil v plus njih, kajne. Tako, da v končni fazi smo imeli to evidenco pa nek odnos med samimi delodajalci pa delojemalci. Tako, da s tega stališča mislim, da neka evidenca mora biti, vsekakor se pa strinjam s tem, da če zdaj pride do kakšnih takšnih težav, da recimo nekatere firme, seveda, če smo na terenu, kaj boš pisal ure, se pravi, je pa tisti, ki je mojster, ki je recimo vodja gradbišča, mora imeti to evidenco, po vsej verjetnosti in če pride kakšen inšpektor na gradbišče, boste tistega prijeli. Tako, da tudi zdajšnje razmere, ko so na trgu, mislim, da brez tega zakona že, če inšpektor pride, pa, pa nimaš nekih evidenc, si kazensko odgovoren. da, in tudi to, recimo mene zdaj malo v tej zgodbi razveseljuje. Dobro, minister Han, predsednik Vlade, finančni minister, vsak je po svoje povedal, v katero smer gremo, ampak zdaj, alternativa temu je to, da črtamo vse člene. To ni rešitev. Črtali bomo vse člene, nimamo alternative, skratka je ta varianta, ki smo jo zdaj mi, zagovarjamo, kot tudi je rekel Ministrstvo za delo, da bodo spremljali to zgodbo in bodo, če bo potrebno, čez 3, 4 mesece pač zakon novelirali. Mislim, da je to boljša rešitev, mi pa vsekakor ne moremo zdaj tega zakona podpreti, ker če podpremo, se pravi podpiramo črtanje vseh členov. Osebno bi tudi jaz celo(?), če bi kakšen predlog bil, v smeri, da se bo izboljšal, bi lahko drugače razmišljal in bi mogoče tudi lahko debatiral v tej smeri, da, glejte, ti predlogi so pa dobri, če pa vse črtamo, se pravi vse za nič, to pa ni res, kajne, vse pa ni za nič. Tako, da kar se mene tiče, mislim, da je zelo pomembno to, da zakon danes, ta, ki je v veljavi, gre naprej, da tega zakona, ki ste ga predlagali, pač ga koalicija ne bomo podprli. Mene včasih moti, da izpostavljamo levico, desnico, kaj vem, Svobodo, SDS(?). Saj ni, mi smo zdaj recimo koalicija, moramo neke stvari zagovarjati in tu se bo pokazalo, da če smo hočemo biti enotni, moramo stati za neko stvarjo in tudi to ni slabo, če se človek kdaj zmoti, da se potem pač popravi. To za mene je stvar, ki je dobra, ne pa, da bi bila negativna, tako, da, če smo mi priznali, pa Vlada je priznala, da stvar ni idealna in si damo čas šest mesecev, kaj je to narobe? Tako, da mislim v teh šestih mesecih pa mogoče bomo ugotovili, kje so tiste dejanske pomanjkljivosti, če so ali pa kaj je zdaj plus, kaj je zdaj minus. Skratka, evident…, to, da se evidentira, da si na delovnem mestu, mislim, da je že bilo v prejšnjem sistemu, v mojem sistemu, zdaj pa tudi, skratka spreminja se samo oblika, kako bomo zdaj to stvar prikazali, kot je rekla kolegica, pet tipk

najlepša hvala, podpredsednik. Jaz se strinjam s kolegom Lepom, ko je rekel, da mu je všeč, da se razpravlja o nekih konkretnih zadevah, da se mnenja krešejo. To je odlično, jaz mislim, da je temu parlament

govorili smo o tem, kako se hibirokratizira stvari, kako pač vse živo. Pač vse o čemer se danes pogovarjamo so neke neresnice, laži, pač parole, ki so bile v zadnjih tednih še preden je zakon stopil v veljavo, sproducirane iz različnih krogov in z enim ključnim razlogom, in to je to, da se diskreditira ta zakon za to, da se napade tisto, kar je njegov ključni namen. In to pa je dejstvo, ključni namen tega zakona je deloma prenos direktive, ampak deloma tudi to, da se zaščiti tiste delavce, ki se znajdejo v razmerjih s svojim delodajalcem, kjer prihaja do kršitev Zakona o delovnih razmerjih. Od sprejetja obveznega evidentiranega časa smo v tej državi imeli Inšpektorat za delo, ki je ves čas opozarjal, da prihaja do kršitev predvsem na področju tega kako se beleži delovni čas. Kaj to pomeni za delavce, za zaposlene? Smo že slišali danes večkrat, neizplačevanje nadur, neprekinjeno delo brez pravice do odmora, itn. pač stvari, ki res niso v redu. Nihče ne trdi, da so vsi delodajalci taki, prihaja do teh težav in če vemo za takšne stvari, je prav, da jih uredimo. Govoriti o tem, da se s tem povečuje birokratizacija, pa dajte, pa koga vi farbate? Če se že zdaj, še preden je bil ta zakon sprejet, se je moral vsak, ki je v delovnem razmerju, nekako evidentirati svoj delovni čas kakšna hiperbirokratizacija je Že zdaj je to veljalo, zdaj se samo spreminja, je Nataša lepo povedala, pač ni od, ni samo zabeleženo. Osem ur je delal ta in ta dan, ampak ne vem, od 8 do 16 je kakšen, kakšna groza, kakšna birokracija, v večini, velika večina srednje velikih podjetij ima že elektronske te evidence. Tako da res ni nobene težave. Pač itak se že vsi štempljajo s karticami, veste kako deluje to recimo v Državnem zboru, pa v marsikateri drugi firmi. v tistih primerih kjer tega nimamo in kjer to žal ljudje, oz. podjetja izkoriščajo, je prav, da se uredi. To je ključna novost tega zakona, da tam, ko bo inšpekcija ugotovila kršitev, bo naložila temu podjetju, temu delodajalcu, da mora elektronsko obvezno voditi delovni čas svojih zaposlenih. To je vse. Ne bo se gospodarstvo razsulo, zaradi tega ne bo gospodarstvo nič manj produktivno. Produktivnost našega gospodarstva je pogojena z bistveno drugimi stvarmi: s panogami, v katerih delujemo, s tem, da smo premalo ambiciozni na razvojnih področjih in tem, da bi morali seveda seliti naš gospodarski model v neke druge vode, ki bi seveda spodbujale večjo produktivnost - tu se strinjam s kolegom Cigler Kraljem, ampak to nima nobene veze z evidentiranjem delovnega časa in tega in s tem zakonom. Tako da jaz mislim, da je ta razprava, ki jo spremljamo zdaj, mislim da drugi ali tretji teden celo popolnoma brezvezna. Spravlja ljudi v neko popolnoma nepotrebne stiske, ker je utemeljena na enostavnih lažeh, oz. zavajanjih, ker sami bodo videli, da se ne bo nič bistveno spremenilo, bo pa verjetno marsikdo hvaležen, ko bodo tisti delodajalci, ki so te stvari izkoriščali, za to tudi odgovarjali, oz. te stvari popravili. Kar se tiče nians. O tem smo tudi že danes poslušali precej na dolgo in široko in poslušamo že skoraj cel mesec. Tako minister kot tudi predsednik Vlade sta zelo jasno povedala, dajmo temu zakonu tri mesece, oz. do začetka leta 2024, da zadiha, da vidimo dejansko kakšne so težave, če so v praksi in v tistem koraku bomo, potem stvar pregledali, našli izboljšave ali pa kakšno stvar pač enostavno izbrisali, če se bo tako izkazalo. Državni sekretar Juvan je povedal koliko mailov je do zdaj prišlo, kakšna je njihova narava. Od tistih kritik je tretjina približno sporočil, ki je očitno zelo organizirano prišla s strani organiziranega kapitala in ima verjetno nek svoj namen. Ampak imate tudi pohvale na drugi strani, imate pripombe glede tega, da bi se morali tudi funkcionarji štempljati itn. Pač te pripombe bodo raznovrstne.

jaz tega predloga zakona kot ga imamo danes na mizi s strani Slovenske demokratske stranke ne jemljem kot nek dobronameren poskus popraviti ali pa pomiriti ljudi, je zelo jasen in očiten nek propagande, neka propagandna akcija, predvsem v imenu teh istih delodajalskih organizacij, ki so pred enim letom se strinjale s takšno obliko zakona, na njega pristale v okviru Ekonomsko-socialnega sveta, ga potrdile in potem takoj naslednji dan šle, kot je rekel lepo kolega lep za hrbtom oziroma po drugi strani stvar rušiti iz teh istih razlogov. Če je katera stvar, ki je bila peljana v tem mandatu bom rekel, zelo zgledno skozi ESS, je verjetno prav ta zakon, pa ne samo zaradi te Vlade, ki je trenutno, ampak tudi celotnega prejšnjega postopka. Smo že slišali Šarec 2019, takrat se je začelo z idejo o prenosu direktiv in pogajanju v okviru Ekonomsko-socialnega sveta. Janez Cigler Kralj, kot minister za delo je v prejšnjem mandatu pripeljal to stvar tako daleč, da je bila že praktično usklajena celo s tem, da je v zakonu bilo obvezno štempljanje dobesedno elektronsko, na kar so potem kasneje delodajalske organizacije v sklepnih fazah nasprotovale in je kompromis, kot je prišel ta danes, se pravi, da je obvezno elektronsko vodenje delovne, mislim, evidence delovnega časa samo za tiste delodajalce, ki so dokazano kršili ta del delovne zakonodaje oziroma je inšpekcija pri njih našla kršitve. In to je odličen, zgleden kompromis tega kako je Ekonomsko-socialni svet to stvar speljal, zato je tudi Vlada zakon potrdila, zato je tudi koalicija v tem Državnem zboru zakon enotno potrdila in mislim, da smo danes v razpravi zelo vsi jasno povedali, da za tem zakonom še vedno stojimo, smo pa seveda odprti za izboljšave, če bo to potrebno,

Hvala lepa. Zdaj jaz bom še enkrat morda povedala tisto kar sem povedala že ob razpravi pri sprejemanju zakona, ki ga je predlagala ta Vlada in podprla ta koalicija, ker tudi danes vidim, da še nekateri sploh ne vedo kaj je predmet tega zakona. Precej žalostno, ker to ne vedo koalicijski poslanci in govorijo, kako je evidentiranje kako je bilo včasih in bi moralo biti tudi danes, kako evidentiranje poteka na gumbih v posameznih, bom rekla področjih dela in tako naprej. Ne govorimo danes o tem, ne govorimo danes o tem, govorimo pa o tem, da se ob tej nujni obvezni evidenci delovnega časa dodajajo nove obveznosti, povezane z evidentiranjem in to je problem. Zakaj? Zato, ker dodajate obveznost izrabe odmora med delovnim časom. In ni res, kar je bilo prej rečeno, da v Državnem zboru se že štempljajo, če tako rečem, ko pridejo v službo in gredo, ja, ampak ko gredo na kosilo, se ne štempljajo, zdaj se bodo pa mogli in če gredo ven na kavo, se bodo mogli štempljati, če gremo po črki zakona. Če gremo po črki zakona. In to so neumnosti. Kajti, komu pa je pomembno, kaj drugega kot to, da je delo opravljeno? Ali za to nekdo popije eno ali dve kavi? Oprostite, zaradi tega država ne bo imela nič več in nihče ne bo bil oškodovan. Kot drugo, moralo se bo evidentirati poklice, ki se opravljajo v neenakomerno razporejenem delovnem času. Zdaj vam bom pa povedala primer, ne vem, IT strokovnjaki; dela od doma, takšen je dogovor z delodajalcem, delo opravlja kadar sam čuti, da je za to, bom rekla, najbolj produktiven in nekateri delajo ponoči,

Ampak on tega ne zahteva, on samo opravlja takrat delo, ki bi ga lahko načeloma opravljal od 8. do 16. ure, ampak delodajalca ne moti, da ga opravi zvečer ali pozno popoldne. Potem tisti, ki delajo od doma, zdaj bo delal, potem pa bo nehal, ker bo pač presodil, da bo zdaj nehal, se bo spet evidentiral, bo prišel nazaj, se bo spet evidentiral, bo čez pol ure šel, se bo spet evidentiral. Pa smešimo se. Kako boste rekli, ne, ni tako urejeno, ni tako urejeno in nimajo vsi gumba. A voznik v avtobusu ima gumbe, ne vem, aparat s petimi gumbi. Dajte nehati, no. Govorim vam o vodičih, turističnih vodičih, govorimo vam o arhitektih, igralci v Drami. Pa veste kakšen način dela imajo oni? Kako boste spremljali to evidenco? In še nekaj, potem pa pravite, da je to pomembno zato, ker se bo pač odkrivalo kršitelje in ustrezno sankcioniralo. Predstavnik Delavske svetovalnice vam je povedal, da zakon ni nobena dodana vrednost, kajti ko pride do kršitev, 80 do 90 % tistih, ki so kršitelji na koncu niti globe ne plačajo. In zdaj mi povejte, ali bo za to več glob? Bo za to manj kršitev? Ja, ne bo. Ker tudi to, kar imamo danes v zakonu ne znamo očitno urediti tako, da bo kršitelj za to res odgovarjal. Še več, s strani koalicije sem poslušala, da so delavci problem, ne delodajalci, da delavci kršijo, ker se ne evidentirajo dovolj natančno. Se pravi, vi kregate vse, in delavce in delodajalce in vse povprek in govorite, da imamo mi problem. Ne, problem, so vam povedali, imajo številni, Gospodarska zbornica Slovenije, Trgovska zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev, Obrtna zbornica Slovenije, mnogi podjetniki sami. In tudi delavci pravijo, tega ne bomo počeli. Včeraj sem se pogovarjala z enim od delavcev, ni važno kaj dela, je rekel, pa jaz tega ne bom delal. To je neumnost in je neumnost. In ko nam očita, spoštovana kolegica Sukič, da gledamo iz foteljev, ne, iz fotelja gledate vi. Ker če ne bi bili v vaših foteljih, si ne bi poskrbeli, da pa vam evidenc novih ni treba delati. Zakaj ste se pa izpustili iz zakona?

Hvala. Se mi zdi, da kdaj se poslanci pa funkcionarji zaradi lastnih privilegijev ne zavedamo, da nekateri ne morejo kar tako ven na kavo. Zaposleni v Državnem zboru ne morejo kar na kavo, prodajalke v trgovinah tudi ne morejo kar na kavo. Delavci imajo pravico do 30 minut odmora med delovnim časom. In dejstvo je, da velikokrat se zgodi, da ta pravica ni uresničena. In kar hoče ta zakon zagotoviti je vsaj neko dolžnost, da se zapiše ali je bila ta pravica izkoriščena in v kakšnem obsegu je bila koriščena. Glede nočnega dela. Če človek dela ponoči, mora dobiti dodatek za nočno delo. Če hoče inšpektor vedeti, da je delal ta delavec ponoči mora to izhajati iz evidence. Če v evidenci piše, da je Miha delal v četrtek 8 ur, to ne pomeni, da je delal ponoči. Če pa piše v evidenci, da je Miha delal v četrtek od od 18. do enih ponoči, potem pa to izhaja, da je delal ponoči in dobi za tisti čas od 23 do 01 zjutraj, dobi dodatek za nočno delo. Zato je pomembno, da so v evidenci zavedeni od kdaj do kdaj je človek delal, zato da se lahko tudi inšpektor razume, da je bilo to nočno delo. In na podlagi tega je delavcu pripadel dodatek. In če na plačilni listi tega dodatka ni, je, potem imamo problem. Hočem samo reči, da vse te različne oblike dela ureja in jih bo še naprej urejal ZDR. Torej, kako so, kako se dela v neenakomerno po razrednem delovnem času, kako je lahko v referenčnem obdobju v enem dnevu opravljenih več ur, v drugem manj. morajo samo izražati dejansko, realno stanje, morajo biti verodostojne. Jaz sem bil pet let zaposlen v Državnem zboru in sem se tudi štempljal vsak dan in sem vedno bil hvaležen za to, da ta sistem obstaja, ker na koncu obdobja sem imel sto ur, ki sem jih lahko uporabil ali za izplačilo teh ur ali pa za proste dneve. Pred tem te možnosti nikoli nisem imel in tudi v zasebnem sektorju je ta možnost redko, da se evidence skladajo. Vam bom samo prebral eno izmed, eno izmed mailov, ki smo jih dobili na naš e-mail naslov na ministrstvu glede evidenc. "Delam v gradbeništvu in upam, da bo to evidentiranje za gradbene delavce veljalo od matične firme, kjer se preoblečemo in se spravimo v službene kombije in tudi tukaj končamo, saj smo tudi v kombijih v službi, ne pa da se bomo morali evidentirati na gradbišču. S tem izgubimo ogromno in tudi v kombijih nismo zavarovani, čeprav smo že na delu. Tako si bodo delodajalci izmišljevali delovišča v veliki oddaljenosti od matične firme, mi pa bomo odsotni po 12 ali več ur. Že zdaj smo odsotni po najmanj 11 ur, in to za 10 plačanih ur brez nadur! Včasih se majhne težave gospodarstvenikov prikazujejo kot ogromne, medtem ko se velike stiske delovnih ljudi spregledajo". Kot je tudi poslanka Nataša Sukič prej rekla glede digitalizacije, vse dileme, ki se navajajo, kako se bo evidentiralo delo od doma ali pa delo na terenu, mislim, da so lahko enostavno rešene, rešene z uporabo izredno enostavnih digitalnih rešitev. Na koncu bi rad samo povedal. Namen tega zakona ni greniti življenje delavcev, namen je z verodostojnimi evidencami varovati njihove pravice. Hvala.

ko populizem, politikantsko, politikantstvo in hipokrizija prebije prav vse meje. Ni pomembno za v službo, kdaj prideš, kdaj greš, še manj kaj sploh narediš. Prej je najbolj terenski poslanec izjavil, da delavci pa vsi mi rabijo preprosto samo najvišje plače ali pa višje plače in ker vidim, da je moja kolegica odhaja, ker me je že omenila v stališču poslanske, imam zanjo eno, bi rekel pomembno sporočilo. V ponedeljek v klipingu je bil objavljen članek iz Siola Kritični do štempljanja, a sami službenih obveznosti ne izpolnjujejo. Ja, kolegice in kolegi, tudi naša naloga je, da smo prisotni na glasovanju. In tako se s štempljanjem ali pa pritiskanjem na gumb ob močnih kozmičnih padavinah beleži naša prisotnost. In do je tisti, ki je v tem Državnem zboru najmanj prisoten? Spoštovana kolegica gospa Anja, ki nastavlja ogledalo drugim. Takoj za njo je kolega Logar pa seveda tudi predsednik stranke. Ste že pozabili na ortopede v Kliničnem centru, ki niso prihajali na delo? Ne, za njih se je štempljal kar dežurni vratar. Se mogoče spomnite zgodbe vaše kolegice, ki je v uradu za pranje denarja nadzirala poslovanje nadškofa Sajeta. Tudi ona je v sodnem postopku vidna članica vaše stranke, piše, zato ker se je štempljala namesto drugih.

Svoboda, da je omenil tudi to zadevo glede moje odsotnosti. Sem vesela zato, ker sem to tudi pojasnila medijem pa imam danes priložnost, da to nekako povem tudi širši javnosti. Spoštovani gospod Sajovic, tri mesece in pol sem bila na bolniški. Bila sem operirana, bila sem operirana in zato tudi odsotna. Dejstvo je, da ta odsotnost ne beleži bolniških,

komunicirala z ljudmi, čeprav ne bi smela, pa sem to počela. Skratka, nesramno in podlo je, da mojo bolniško odsotnost hočete ponazoriti tako, kot da nisem prihajala v službo. Jaz vam, spoštovani g. Sajovic, želim izključno in samo zdravja. Samo zdravje. In upam, da ne boste nikoli manjkali zaradi teh razlogov. Hvala. To ni bil postopkovni. To dobro veste. Ne gre za postopkovni predlog, nobenega poslovnika niste navajali, tako da vas opozarjam za naprej. Kolega Sajovic, želite postopkovno? Ne. Prehajamo v sklepni del splošne razprave, v katerem dobita besedo še predstavnik Vlade in predstavnik predlagatelja. Najprej ima besedo predstavnik Vlade, če želi, gospod Dan Juvan. Izvolite. MDDSZEM):** Mislim, da je ravnokar primer dobro pokazal, kako pomembne so verodostojne evidence. Očitno ni bila zabeležena bolniška, ampak zgolj odsotnost.

Mislim, da je to prava pot, da razni tajkuni in privatniki nehajo izkoriščati delavce v času tako opevane G5 in ne vem še kakšne tehnologije to ne bi smel biti nikakršen problem. Je pa res, da bi to moralo veljati za vse ljudi, tudi za vas in parlament. Niste nikakršni nad ljudje. Hvala. Hvala. Jaz upam, da zakone napišemo na ta način, da dobimo message in maile, vsaj Vlada mora pač resno razmisliti o svojih strokovnih podlagah. Tako, da, gremo še na zaključno besedo predlagatelja, gospod Rado Gladek. **RADO hvala za besedo. Ja, očitno se pišejo zakoni na podlagi mailov, ampak o tem na koncu. Zakon je neživljenjski, to so ugotovili. Se pravi v tem kratkem obdobju od aprila, ko smo ga sprejeli, do teh 14 dni ali pa deset dni, kar je v veljavi, tako delodajalci kot delojemalci. Še več, to so ugotovili tudi predlagatelji zakona, predsednik Vlade, minister za gospodarstvo, minister za finance so v svojih izjavah dejali, da je zakon neživljenjski in na koncu smo mi Slovenska demokratska stranka vložili novelo zakona, ki ne spreminja nič, bom rekel, tragičnega. Evidentiranje po naši spremembi še vedno ostaja, ker mi smo samo naš predlog, samo umika te dodatke, zadnje novele, še vedno pa veljajo vsi zakonski členi, kar se tiče evidentiranja iz zakona iz leta 2006,

damo možnost predlagatelju, da ponovno opravi razpravo z vsemi deležniki in prinese v parlament ustrezen zakon. Prej ste nas pozivali k rešitvi. Rešitev že imate, vaš minister jo ima. Kaj je gospod minister Luka Mesec izjavil na tiskovni konferenci, 12. 1., ko so na Vladi sprejeli ta zakon. Mesec je spregovoril tudi o evidencah delovnega časa. Kot je povedal, se je na tem področju sprva predvidevalo, da bi se ustvarila elektronska evidenca delovnega časa, kamor bi se morali vpisovati vsi, a obvezno štempljanje za vse so na to na ministrstvu ocenili kot neživljenjsko. Na ministrstvu. Zdaj na ministrstvu predlagajo - to je bilo januarja letos -, da beleženje delovnega časa ostane takšno, kot je, razen v tistih podjetjih, kjer so s tem težave. V teh primerih pa bodo uvedli nov režim. Če se bodo delavci počutili ogoljufane, oz. prikrajšane, bodo od delodajalca lahko zahtevali elektronsko evidenco. Če bo delodajalec to zavrnil, bo sledil obisk inšpektorja, ki bo preveril stanje na terenu, je še pojasnil minister Mesec. Se pravi, minister Mesec je 12. januarja po seji Vlade, ko je Vlada sprejela zakon, ki smo ga mi potrdili v aprilu dejansko dal rešitev. (nadaljevanje) v vmesnem času oziroma po naših podatkih nič, ampak minister je dejansko imel rešitev. Kdo je zdaj ta zakon pisal? Očitno ga on v tistem trenutku ni prebral, ko ga je predstavljal, ampak imel je zdravo pamet. Kot sem prej rekel, nisem obupal nad Levico, ker očitno ministru je jasno, kaj bi bila rešitev in dajte prosim priložnost ministru, če ne nam, da ustavimo to norijo s tem zakonom in damo možnost, da se pripravi zakon, ki bo ustrezen za vse. Hvala.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 Vidim, da je še želja. Še kdo, razen kolega Sajovica? (Ne.) Koliko časa je še ostalo? 4, 3 min. Dve minuti in pol imate na voljo. Hvala lepa, predsedujoči. Bom mogoče še krajši. Zakon je še kako živ. Hvala lepa za besedo. V odgovor moji spoštovani kolegici… Samo malo, kolega Sajovic. Vprašal sem, če želi še kdo prijavo, nihče ni dvignil roke, zdaj se pa razburjate. Jaz sem korektno spraševal, želi še kdo, bi sprožil razpravo in verjetno ne bi bilo nobenega časa. Zaenkrat je bil Sajovic in je dobil dve minutki, prosim, da dokonča.

Ko ostane čas za razpravo, predsedujoči vpraša ali je interes in če se pojavi ena dvignjena roka, - ena dvignjena roka, - se odpre postopek za prijavo in predlagam, da tako tudi naredite. Hvala. Hvala za opozorilo. Po navadi, ko je samo en prijavljen, se mu da besedo in se pogleda, če še kdo dvigne roko. Zaenkrat ni bilo, tako da se opravičujem, če želite, ampak zaenkrat bo ta odločitev, ki sem jo sprejel, tako da, kolega Sajovic, imate še minutko in pol. Hvala lepa. Zagotovo, ker so zapleti z glasovanjem o modi, boste opozoril kolega Černača, da je govoril s kartico in v imenu nekega drugega poslanca… Hvala lepa. Kar se tiče prisotnosti poslank in poslancev, prvih deset najbolj prisotni, tisti, ki je pa sto prisoten, sto procentno Tistih deset, ki so pa v Državnem zboru najmanj prisotni, so pa iz opozicijskih strank in ti so bili najglasnejši, ko se je bilo treba registrirati pri delovnem času in seveda na začetku mandata podati opravičilo. Tudi jaz moji kolegici Anji želim veliko zdravja, pa tudi pregled evidenc, kajti že prej, preden je šla na bolniško, je bila v skupini najmanj prisotnih poslank in poslancev na glasovanjih v Državnem zboru. Tako, da rečemo bobu bob. za konec razprave/ tudi gospod Cigler Kralj je bil tisti, ki je rekel, da je tretjini zaposlenih zakon OK sprejemljiv, tretjina jih je v sredini, tretjina ga pa ne sprejema. Še en dokaz več, da gre zakon v pravo smer. Za tisto tretjino izjem, ki ji zakon ne ustreza, se zbirajo pripombe, Proučili jih bomo in če bo potrebno zakon popravili in pa nadgradili. / znak

tako kot je delovala v sredo pred dvema tednoma, ko ste glasoval proti dobrim rešitvam za ljudi, potem ste pa glasovali dva dni kasneje, v petek, za dobre rešitve za ljudi, te iste, ki jih je predlagala opozicija, za katere ste bil dva dni prej proti. Toliko o vaši kredibilnosti in o kredibilnosti vaše poslanske skupine in vaših kolegic in kolegov, ki so ravno tako v dveh dneh spremenili mnenje. Druga zadeva. Ta poslovnik Državnega zbora velja za vse enako, nimamo poslovnika, ki bi veljal posebej za vladajoče in poslovnika, ki bi veljal posebej za opozicijo. Na to sem danes že enkrat opozoril in v skladu s tem pričakujem, da boste, predsedujoči, kolegi Sajovicu izrekel opomin, ker je govoril v razpravi o noveli Zakona o tako imenovanem štempljanju, o vsem drugem, samo o tistem, kar je predmet tega zakona, ne. Jaz sem bil danes večkrat prekinjen ne samo opomnjen s strani predsedujoče Nataše Sukič, pa sem govoril o temi, ki je bila na dnevnem redu, ker dva kandidata za ministra sta del Vlade, o kateri sem govoril, prekinjen v nasprotju z določili veljavnega Poslovnika in na koncu mi je bil še izrečen opomin. Ko je za mano kolega Sajovic govoril o tem, kako se je štempljal, ko je bil župan, kar ni imelo nobene zveze s kandidati za ministre, o tem bi lahko govoril pri tej točki dnevnega reda, pa ni, pa ni dobil opomina. Kar se pa tiče prisotnosti poslank in poslancev, kolegica Anja Bah Žibert je jasno povedala, da je ta odsotnost posledica tega, da je bila 3 mesece zaradi zdravstvenega stanja odsotna in res je umazano in neodgovorno, kolega Sajovic, da to ponovno izpostavljate, kako se ne morete pogledati v ogledalo, kako ste podli in nizkotni. Poglejte vaših 10 poslancev od zadaj navzgor po številu izrečenih besed v tem Državnem zboru. Ali smo mi kdaj to izpostavljali? Ali je pomembna storilnost ali je pomembno koliko časa kdo tukaj presedel? Vaš kolega Janev ima 100 % prisotnost, najbolj poslušen, ne vem, če je tudi najbolj delaven, po storilnosti, po tem, kaj je bilo doslej iz njegovih ust izrečenega in predlaganega, mislim, da ni med najbolj delovnimi, oprostite. In prosim vas, da nehate s temi podlimi, nizkotnimi, pobalinskimi podvigi v tem Državnem zboru. Zresnite se, ker ste vodja največje poslanske skupine dokler ste še in opravljajte svojo funkcijo resno in odgovorno. Pričakujem predsedujoči, da mu boste izrekli opomin, ker je že drugič zlorabljal določila Poslovnika, ko je vklopil glasovalno napravo, ki deluje, zanimivo. Hvala. Ne bom dal več postopkovnega, kolega Sajovica sem tudi prekinil in opozoril, tako da naslednjič mu bom izrekel tudi opomin. Kar se tiče pa glasovanja za to, da bodo tudi tisti, ki nas gledajo in prisotnosti, vedno je prisotnost na strani koalicije in nikoli ni zahteva, da opozicija potrjuje vse zakone, ki jih koalicija prinese. Iz tega sledi seveda tudi prisotnost, ki pa ni nujna zato, da se reče, da je nekdo produktiven ali pa ne produktiven. Tako, da s tem zaključujem razpravo. Ne dam postopkovnega. Prej ste gospa Sukič rekla, da ko vi vodite sejo, se vi odločate o Poslovniku. Jaz v tem trenutku sem se odločil, da točko zaključim, tako ste vi prej tolmačila Poslovnik. O predlogu sklepa, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora odločali čez 15 min v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda in tudi 57. izredno sejo Državnega zbora, ki jo bomo z glasovanji nadaljevali ob 14.50. Hvala.

Spoštovani kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Bo? Okej. Nadaljujemo s prekinjeno sejo Državnega zbora in prehajamo na glasovanje Državnega zbora o predlogih odločitev. Najprej bomo glasovali o 1., nato pa še o 1. točki dnevnega reda. Prosim vas, da preverite delovanje svojih glasovalnih naprav. **Nadaljujemo s prekinjeno 2. točko dnevnega reda - Lista kandidatov za ministra Vlade Republike Slovenije.** V skladu z 232. členom Poslovnika Državnega zbora se o imenovanju ministrov glasuje tako, da se glasuje o listi kandidatov za ministra kot celoti. Na glasovanje tako dajem naslednji predlog sklepa: Državni zbor imenuje Jožeta Novaka za ministra za naravne vire in prostor in mag. Franca Propsa za ministra za javno upravo. In glasujemo o predlaganem sklepu. Glasujemo.

Prosim novoimenovana ministra, da v skladu s 113. členom Ustave Republike Slovenije prisežeta pred Državnim zborom. Prvi bo prisegel Jože Novak, minister za naravne vire in prostor. Prosim.

da bom ravnal po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi deloval za blaginjo Slovenije.

Spoštovani minister, prosim vas, da se kar usedete na svoje mesto. Kot drugi bo prisegel mag. Franc Props, minister za javno upravo, prosim. Prisegam, da bom spoštoval ustavni red, da bom ravnal po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi deloval za blaginjo Slovenije.

Hvala lepa. Vljudno prosim novoimenovana ministra, da počakata do konca seje, ker bo verjetno marsikdo se želel z vama rokovati. Ministroma Vlade Republike Slovenije čestitam k imenovanju in jima želim uspešno opravljanje ministrske dolžnosti. Ker je poslanec mag. Franc Props imenovan za ministra, v skladu s prvim odstavkom 14. člena Zakona o poslancih začasno ne more opravljati poslanske funkcije.

Na podlagi obvestila Državne volilne komisije bo Mandatno-volilna komisija pripravila poročilo in predlagala Državnemu zboru v potrditev mandata ter o svojih ugotovitvah poročala Državnemu zboru. Državni zbor ugotavlja, da poslancu mag. Francu Propsu, ki v skladu s prvim odstavkom 14. člena zakona o poslancih začasno ne more opravljati poslanske funkcije, ker je bil imenovan za ministra. Z današnjim dnem v skladu z 200., 201. in 112. členom Poslovnika Državnega zbora preneha funkcija podpredsednika Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. **Nadaljujemo še****s prekinjeno 1. točko dnevnega reda - prva obravnava Predloga zakona o spremembah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti** Prehajamo na odločanje o naslednjem predlogu sklepa: Predlog zakona o spremembah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti je primeren za nadaljnjo obravnavo. Glasujemo.

Izjemen je trenutek, da je tukaj tudi celotna Vlada. Mi bomo ta sklep seveda podprli, gospe in gospodje. Merjenje ur je preteklost. Veljavni zakon o evidencah na področju dela pa je velik korak nazaj v razvoju podjetniške miselnosti. Tako govorijo najboljši v Sloveniji, ki so tudi najboljši na svetu. Hvala lepa. Glasujemo o sklepu, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo. Glasujemo. Navzočih je 73 poslank in poslancev, 26 jih je glasovalo za, proti pa 45. Ugotavljam, da Državni zbor predlaganega sklepa ni sprejel, zato je zakonodajni postopek o predlogu zakona končan. S tem zaključujem to točko dnevnega reda in tudi 57. izredno sejo Državnega zbora in vam želim lep dan! Hvala